ćemo prijeći na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798;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 U ime predlagateljice uvodno će obrazložiti prijedlog zakona zamjenik ministra unutarnjih poslova gospodin Evelin Tonković. Izvolite. **Tonković, Evelin** Hvala potpredsjednice Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Izmjene i dopune Zakona o policiji predlažu se u cilju stvaranja pretpostavki za učinkovitije postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova što je i sukladno zaključku sa 14. sjednice Hrvatskog sabora održane 26. rujna 2014. godine kojim je zadužena Vlada Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci predloži izmjene i dopune Zakona o policiji. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o policiji propisuju se i odgovarajuće mjere za učinkovitiji nadzor postupanja policijskih službenika pojačanim djelovanjem nadležnih tijela Ministarstva unutarnjih poslova. U tom smislu predlažu se izmjene i dopune Zakona o policiji članak 5. kojim se propisuje podnošenje pritužbi na rad policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova odnosno na rad ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice ministarstva. Izmjenama i dopunama odredbe članka 5. Zakona o policiji detaljnije se propisuje postupak po pritužbama fizičkih ili pravnih osoba koje smatraju da su njima ili nekom drugom djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena ljudska prava ili slobode. Također propisivanjem postupanja ustrojstvene jedinice nadležne za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova ukoliko je podnositelj pritužbe nezadovoljan sadržajem obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i uvođenjem povjerenstava na razini policijskih uprava u znatnoj mjeri rasteretit će se postupanje povjerenstva za rad po pritužbama Ministarstva unutarnjih poslova što će doprinijeti učinkovitoj zaštiti osoba koje smatraju da su im povrijeđena ljudska prava ili slobode. Navedenim izmjenama i dopunama dakle propisuje se da će pritužba građana se razmatrati na razini ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova u koju je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi, od strane njegovog rukovoditelja ili policijskog službenika kojeg on ovlasti radi utvrđivanja činjeničnog stanja. O utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama obavijestit će se podnositelja pritužbe u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe ili predstavke. Ukoliko je podnositelj pritužbe nezadovoljan sadržajem obavijesti on ima mogućnost da u daljnjem roku od 15 dana izrazi prigovor ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova koja je obvezna podnositelju prigovora odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka prigovora. Ukoliko podnositelj pritužbe u roku od 15 dana od primitka odgovora ustrojstvene jedinice za unutarnju kontrolu izrazi nezadovoljstvo postupkom provedenih provjera i sadržajem odgovora spis predmeta bez odgode dostavlja se na rješavanje nadležnom Povjerenstvu za rad po pritužbama, o čemu se obavještava podnositelja pritužbe. Također treba istaći da se rješavanjem pritužbe na rad policijskih službeniku ministarstvu u sjedištu osniva Povjerenstvo za rad po pritužbama koje čini tri predstavnika građana, dok za rješavanje pritužbi na rad policijskih službenika u policijskim upravama osnivaju se povjerenstva za svaku policijsku upravu koja čine po tri predstavnika građana. Svaki član povjerenstva ima svog zamjenika. Osim toga, u radu povjerenstava bez prava odlučivanja sudjelovat će i policijski službenik koji pruža stručnu i administrativnu pomoć povjerenstvu. Na opisani način i uz imenovanje članova povjerenstva sukladno propisanim uvjetima ostvaruju se pretpostavke za učinkovitije, nepristrano i objektivno postupanje po pritužbama građana. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 1. Zakona o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o policiji kojom je izmijenjena odredba članka 128. Zakona o policiji, odnosno odredba o stupanju na snagu članka 21. stavak 1., 2. i 3. kojom se propisuju otpremnine za policijske službenike. S obzirom da Uredba o izmjeni Zakona o policiji prestaje vrijediti istekom rok od godinu dana od dana dobivene ovlasti ako Hrvatski sabor ne odluči drugačije, predlaže se stupanje na snagu navedene odredbe odgoditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Navedenu odredbu potrebno je izmijeniti na način da se odgodi njezino stupanje na snagu do 1. siječnja 2017. godine obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju u kojoj se Republika Hrvatska nalazi uslijed višegodišnje recesije, kao i činjenicu da za primjenu navedene odredbe nisu osigurana sredstva u državnom proračunu te s druge potrebu da za policijske službenike bude propisana otpremnina na specifičan način. Uz navedeno, ovim prijedlogom zakona pojedine odredbe Zakona o policiji dopunit će se odnosno izmijeniti radi njihovog preciznijeg i jasnijeg definiranja čime će se izbjeći poteškoće uočene u dosadašnjoj primjeni te kako bi navedene odredbe bile usklađene sa važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji se zbog spomenutog zaključka sa 14. sjednice Hrvatskog sabora predlaže donijeti po hitnom postupku. Hvala. Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice, zamjeniče ministra. Ovo je moglo bi se reći jedan tehnički zakon. Nije to zakon koji dublje ulazi u neke policijske ovlasti. Ali ono što je mene zaintrigiralo u vašem govoru, a često smo mi skupa bili8 na Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora gdje smo razmatrali postupanja policije u nekim slučajevima. Da li su to bile utakmice nogometne poslije, da li su to bili zaustavljivanja građana, da li je to bilo drugih problema. Ono što mene malo brine to je da sve te predstavke i pritužbe bilo unutar vašeg sustava, bilo ovo što je dolazilo u Sabor, bilo ono što su slala druga ministarstva vezano za neka postupanja. Sad ćemo konkretno o ovome. Nikad do kraja nije završilo sa nekim konkretnim mjerom, niti nekim konkretnim odgovorom što se dešava. Mi smo recimo zaključili da ćemo, zaključak je bio pratiti, dobiti informacije nadležne službe prate i tako. Meni se to ponekad činilo da su te predstavke i pritužbe bile samo prebacivanje odgovornosti sa jednog sustava na drugi, a ono što je konkretno bi trebalo napraviti je da to treba sve skupa povezati, pa čak i Hrvatski sabor sa ovim vašim sad internim Odjelom za predstavke i pritužbe pa i druga resorna tijela bilo ministarstva, bilo pučkog pravobranitelja i slično, pa da mi imamo sve do jedno krovno tijelo koje će imati konkretne alate da bismo, dakle došli do nekih rezultata. Ovo mi se čini onako da je to sve u nekoj sferi tehnike, a da do kraja nikad neće to bit konkretizirano kako se ovim tu razlozima predviđa. Hvala. ja se nadam da ste dobili i vidjeli ono što vam je uputio Odbor za državnu službu i primjedbe koje su na ovaj tehničke izmjene zakona imali oni kao stručno tijelo koje je jasno reklo što se događa ovim zakonom i što se mijenja, čemu je cilj izmjena i dopuna ovog zakona kao i famozno tumačenje Zakona o policiji u članku 126. kojim se nije uspjelo ozakoniti sve nezakonitosti koje se i dalje događaju u MUP-u prilikom kreiranja

na plaći dva načelnika, dva zamjenika ili tako nešto. Ovim zakonom se želi sve te podobne kadrovske politike kao i osobe koje su …/Govornik se ne Vjerujem da bi Odbor za državnu službu koji je uputio jasno primjedbe na svaki članak ovog zakona kao i što bi trebalo sačinjavati Povjerenstvo za pritužbe i predstavke jasno definirao ono što je najpotrebnije kako bi funkcionalnost policije bila kako treba. lijepo poštovana potpredsjednice. Pa poštovani zamjeniče ministra, gospodine Tonkoviću. Rekli ste da se ovaj zakon donosi zbog učinkovitosti rada Povjerenstva za rad po pritužbama. Istina je da smo i na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nakon izvješća MUP-a u 2013. godini tražili zapravo da Vlada RH u roku od 6 mjeseci predloži izmjene i dopune Zakona o policiji upravo u cilju stvaranja pretpostavki za učinkovitije postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama. Ali napomenut ću vam u 2013. godini bilo je 221 pritužba. Od njih 77% je utvrđeno, potvrđeno je neutemeljenost tih pritužaba. Međutim, u 2014. godini sve predstavke koje su zaprimljene u 2014. godini nisu niti razmatrane. Podsjećam vas da se na javni poziv za imenovanje dva člana Povjerenstva koji je upućen 20. lipnja 2012. godine zaprimljeno je bilo svega 5 kandidatura, samo 5 kandidatura koje su predložile Organizacije civilnog društva. Sada se ovim izmjenama zapravo predlaže 20 odnosno 21 povjerenstvo po naših policijskih ispostava, 20 odnosno 21 sa 3 člana i 3 zamjene što je ukupno 120 ljudi. Ako to do sada nije moglo funkcionirati na razini cijele države sumnjam da će ovim izmjenama i dopunama Zakona na žalost to funkcionirati i dalje, odnosno ta neefikasnost će biti daleko, daleko veća i o tome je trebalo razmišljati, odnosno odnosno poslušati sugestije i onih koji su sudjelovali u ovoj raspravi da bi se to riješilo na jedan drugi, bolji način imenovanjem više članova i njihovih zamjena, odnosno plaćanjem naknada za iste kako bi se postigla veća učinkovitost. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Furio Radin, predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kolega Radin, uključite mikrofon. Znači, članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina su u raspravi izrazili različita stajališta oko novih odredbi koje je predlagatelj predložio dodavanje novih članaka koje se odnose na osnivanje Povjerenstva za rad po pritužbama u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova, te povjerenstava koji će se osnovati u svakoj pojedinoj policijskoj upravi. Kolega Babić mi je pomogao, pa je prije naveo cijeli niz problema koji su bili razmatrani na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pa zato ću ih ja preskočiti. Ali reći ću da je s jedne strane istaknuta dosadašnja uglavnom loša, istaknuta s izborom članova i radom već postojećeg Povjerenstva za rad po pritužbama koje je odbor imenovao sukladno odredbi članka 5. važećega zakona. ono povjerenstvo koje je već postojalo. Istaknuto je da je upravo ovaj odbor na svojoj 46. sjednici prilikom razmatranja Izvješća Ministarstva unutarnjih poslova za 2013. godinu donio zaključak koji je potvrdio Hrvatski sabor a kojim se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci predloži izmjene i dopune Zakona o policiji. Kako bi se otklonili razlozi neučinkovitosti u radu povjerenstvo je odboru predlagalo da se kod izmjena Zakona o policiji predvidi da se ukoliko je podnositelj pritužbe nezadovoljan odgovorom i provedenim postupkom provjere navoda

da se precizira djelokrug rada povjerenstva. Kod dosadašnjeg izbora članova povjerenstva posebno je istaknuto da je temeljem javnoga poziva za imenovanje samo dva člana povjerenstva koji je upućen 20. lipnja 2012. godine zaprimljeno svega 4 valjane kandidature koje su predložile organizacije civilnoga društva i stručne javnosti, nevladine organizacije. Ponovili smo poziv i na ponovljeni javni poziv za 1 člana povjerenstva koji je upućen 16. svibnja 2014. zaprimljene su samo 2 kandidature. Osim spomenutoga naglašeno je da postoje još dva tijela građanskog nadzora, Vijeće za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija te Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti koje predlaže Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. I koji također teško popunjava mjesta za članove vijeća te će ponoviti javni poziv kako bi se predložili što kvalitetniji ljudi. Samo da kažem, jedan od članova ovog povjerenstva bit će član ovog drugog povjerenstva koje je već izabrano pa će morati opet naš odbor za ovo centralno povjerenstvo koje već postoji još jednom raspisati natječaj. Hoću reći postoji deficit kandidatura. S obzirom na dosadašnji slab odaziv organizacija civilnog društva i stručne javnosti na dosadašnja dva javna poziva koji je uputio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izraženo je mišljenje da su u zakonske odredbe kojima se predlaže imenovanje povjerenstva u svim policijskim upravama, znači 20 policijskih uprava, neprovedivo, odnosno da će odbor teško moći, a rekao sam koliki je deficit kandidatura, sada teško će moći imenovati 60 članova i 60 zamjenika članova povjerenstva na razini policijskih uprava te još 6 članova povjerenstva u sjedištu ministarstva. Znači, 21 povjerenstvo svako od 3 + 3 člana. To je gospodine zamjeniče neprovedivo. Bitno je da se to kaže sada budući kako vidim taj zakon će biti usvojen, da se vidi koliko će biti, da smo na to upozorili. Iznesen je prijedlog da se osnuje samo jedno povjerenstvo od 5 članova, s tim da svaki član ima svog zamjenika kako bi se osigurao lakši izbor članova te češće sjednice povjerenstva, odnosno njegova veća učinkovitost u radu. Isto tako budući da predlagatelj predlaže da članovi povjerenstva svoju funkciju obavljaju kao počasno predloženo je da članovi povjerenstva trebaju ostvarivati određenu naknadu za svoj rad, odnosno da visinu naknade utvrdi Vlada Republike Hrvatske te da ostane i pravo na naknadu na troškove prijevoza itd., itd. S druge strane pojedini članovi odbora zalagali su se za prijedlog da povjerenstva u svim policijskim upravama biraju županijske skupštine te da se na taj način omogući lokalnim organizacijama civilnog društva da se uključe u neposredan nadzor policijskih službenika prilikom primjene policijskih ovlasti. Istaknuto je također da nije jasno zašto predlagatelj uređuje da član povjerenstva ne može biti član političke stranke. Naglašeno je i da je apolitičnost također neka vrst političnosti, odnosno apolitičnost je isto neka vrst ideologije. Izraženo je mišljenje da je ovakav prijedlog u suprotnosti s člankom 44. Ustava RH te brojnim europskim konvencijama. I na koncu, a temeljem dosadašnjih iskustava, članovi odbora izrazili su sumnju da će predložena rješenja pridonijeti većoj učinkovitosti u rješavanju predstavki i pritužbi građana. Nakon provedene rasprave odbor je ipak većinom glasova, 6 glasova za i 3 suzdržana, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Hvala. Hvala lijepa. I sada informacija kako ćemo ovaj tjedan raditi. Danas ćemo odraditi prvih 6 točaka, s time da po dogovoru s klubovima 2. i 3. točku ćemo objediniti kao i u prvom čitanju. U četvrtak ćemo raditi od 7. zaključno sa 11. i u petak 12. točku. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Linić, Vukšić, Hodžić kolega Branko Vukšić.

Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege s tim samo da napomenem predsjednici od danas smo promijenili ime kluba, i povećali se, Pripremajući se za ovu raspravu pregledao sam neke stare i video materijale, pročitao sam dosta tekstova o tome o postupanju policije. Razgovarao sam sa nekim od policajaca i onih koji rade svakodnevno na ulici i onih koji su bili visoko pozicionirani u policiji da bih shvatio ovu tematiku i maloprije je rečeno da je ovo tehnički zakon. On je na prvi pogled tehnički zakon ali govori o jednoj jednoj vrlo važnoj stvari, a to je povjerenstvo odnosno kontrola rada policije i to civilna kontrola rada policije. Naravno kada se čitaju izvješća o tome obavlja li policija svoj posao, je li u pojedinim slučajevima prekoračila svoje ovlasti i primijenila nepotrebnu silu da su to različiti različiti rakursi kad se promatra iz različitih rakursa i različite sa izvješća. Građani koji gledaju takva uhićenja smatraju da je policija prekoračila, policija uglavnom o slučajevima koji su javnosti poznati odgovora gotovo unisono da policija nije prekoračila svoje ovlasti. Pa recimo ja ću spomenuti samo nekoliko primjera. Prvo najsvježiji primjer u kojem sam bio sudionika a to je bio anti prosvjed Savske 66 gdje je policija postupila u skladu sa zakonom i spriječila je moguće nerede. U tom slučaju policija je postupila onako kako treba i trebamo biti ponosni na to kako se ponašala u vrijeme anti prosvjeda i kako je intervenirala spriječivši one koji su htjeli izazvati incident da to naprave. To je jedan od pozitivnih primjera. Sasvim sigurno je da je jedan od negativnih primjera uhićenje odnosno hapšenje Antuna Žeravice dubrovačkog humanitarca koja imate u bezbrojnim medijima i jedno od takvih uhićenja je ono u Rijeci koje se dogodilio 1.3.2013. godine. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi, vrlo je kompleksno pitanje. Kad su pitali Dubravka Jagića predsjednika sindikata policije kako se to moglo dogoditi u Rijeci da trojica policajaca, ili u Dubrovniku dvojica policajaca ne mogu savladati, kad je Dubrovnik u pitanju dakle Antuna Žeravicu koji se ispostavio je bio pod utjecajem alkohola, dva policajca, tri put im može pobjeći, a u Rijeci gledao sam na snimci imate na youtubu možete gledati na snimci, tri policajca ne mogu savladati žensku osobu koja ima negdje I to mrcvarenje je trajalo minutama, bar su minute prikaz toga na, možete vidjeti na videu, a znači da je to bilo i duže. To je jedan kaos koji baca loše svijetlo na policiju i tada se normalno čuli ste razne uzvike građana okupljenih kad su gledali te nespretne intervencije. Da se opet vratim na anti prosvjed kad su tri, čini mi se da su tri ili četiri privedena na anti prosvjedu, to je sve bilo gotovo u 30 sekundi, u 30 sekundi jer su radili specijalci koji znaju svoj posao. I sad je pitanje kako će, kako odgovoriti na prekoračenja policijskih ovlasti ili na prekoračenje što je nagore sile, na uzurpaciju svojih ovlasti, na uzurpaciju vlasti koju policija ima? Treba se zapitati zbog čega DORH koji je ovlašten nije reagirao kod zlouporaba i prekoračenja policije, a zlouporaba i prekoračenje policije ima u svim sustavima, u svim državama u svim policijama. Jer sasvim sigurno da svi oni koji rade u policiji ne rade svoj svoj posao samo iz ideala ili nisu dovoljno pripremljeni i mnogi od njih zloupotrebljavaju svoj položaj i svoju uniformu. Jedno od vrlo važnih pitanja je kako policija postupa prema građanima, pojedinim skupinama građana? Sad neću ulaziti u političku pozadinu, niti želim polemizirati sa prosvjedom u Savskoj 66, ali je meni ne shvatljivo da ministar policije da izjavu prosvjed u Savskoj se može spriječiti ali ne žele spriječiti, ili prosvjed u Savskoj nema dozvole a trebao bi imati dozvolu, pa da ministar policije moli nekoga da dođe i da prijavi prosvjed. To je nezamislivo u pravnoj državi. I tada ministar policije kaže da je takvih prosvjeda nelegalnih bilo još stotinjak, znači mi smo država koja ne poštuje vlastite zakone. Kako može biti stotinjak nelegalnih prosvjeda, kako se opće mogu održavati? Ja se sjećam kad smo prijavljivali nekakve skupove političke da smo trebali prijaviti u policiji, trebali smo prijaviti redare, svašta se trebalo učiniti, a za prosvjede, znači stotinjak prosvjeda ne treba nikakve prijave i ne treba te prosvjede legalizirati. Ima još jedna strašnija izjava od ove koju je izjavio ministar policije Ostojić, a to je predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić kaže prilikom maltretiranja i iživljavanja nad Antunom Žeravicom u Dubrovniku, slušajte ovo što kaže sindikalni povjerenik koji kuka nad sudbinom policajaca i nad povredama koje se rade nad policajcima, i tu je u potpunosti u pravu, ali kad su građani u pitanju evo što kaže on: kaže ovako policija se policija se nema što opravdavati građanima za svoje postupanje, već će se ustreba li, znači sumnja ipak postoji, čak i da se ne treba opće opravdavati znači policija će se opravdavati nadležnima koji vrlo često to sve skupa lijepo zataškaju. Pazite sad, kaže gospodin Jagić građani su si u glavu stavili previše demokracije, građani su si stavili u glavu previše demokracije kaže predsjednik sindikata policije pomiješavši je sa anarhijom, tu daje pouku. Vrlo jednostavno, kada policija od nekoga traži osobnu on je dužan dati, ako je nema ide u postaju na utvrđivanje identiteta, da se takvo opiranje pri uhićenju dogodilo u Njemačkoj ili Americi policija bi pucala. Je li je to tako? Naravno da nije. Čak u jednom pojašnjavaju policijski dužnosnici da bez obzira je li u pitanju premijer, bilo koja osoba treba svaka se osoba identificirati. Ovu osobu u Dubrovniku su svi poznavali, svi policajci koji su uhićivali tu osobu su poznavali koga uhićuju. Znači nije trebala identifikacija nego je to bilo čisto i policija poslije koliko znam se ispričala zbog tog incidenta, što je dobro. Policija uglavnom u većini slučajeva, u velikoj većini slučajeva postupa dobro, savjesno i prema zakonima. Ovi izgredi koji se događaju a njih je nekoliko. Pa recimo, ja ću se prisjetiti ne izgreda ali recimo bivšeg ravnatelja policije Olivera Grbića u slučaju Šelebaj-Čuljak gdje je isto tako sjena bačena na rad policije i neki drugi recimo privođenje Marka Grahovca u vrijeme, isto tako jedan mali gest anti prosvjed koji je bio, kao što se kaže u narodu uhićen u roku odmah ili u roku keks samo zbog toga što je izvikivao ono što imamo pravo svi izvikivati na cesti i mislim da je i u tom slučaju policija i čak i ministar Ostojić su rekli da je policija bila prerevnosna i da nije to trebala raditi. Dakle, po pojedinim slučajevima koji su glasoviti, koje obrađuju mediji ne treba donositi sudove u radu cjelokupne policije koja ponavljam radi svoj posao dobro. Upravo zbog toga je vrlo važno rad povjerenstva za pritužbe na rad policije. Pročitao sam negdje da su se dva visoko pozicionirana SDP-ovca čudili kako, tko se to sve prijavljuje u povjerenstva za pritužbe na rad policije. A zašto se prijavljuju svi oni ljudi, mislim čak i ono prije smo komentirali sa kolegom da bi možda bilo i poželjno da imaju malo crnog u svojoj biografiji jer imaju prakse pa će dobro znati, znači nekih repova. Vrlo su važni kriteriji po kojima se prima. Kriteriji i u ovom zakonu su prešturi i daju jednostavno mogućnosti da u tom povjerenstvu ne sjede oni ljudi koji bi trebali sjediti i koji bi mogli objektivno ocijeniti o tome je li policija, radi li policija na dobrobit građana i prekoračuje li svoje ovlasti. Ja se ne bih složio s time da član povjerenstva ne može biti član stranke. Zbog čega? Zbog toga što netko, npr. staviti ću HDZ koji ima najviše člana 200 tisuća, netko od članstva HDZ-a, ugledni građanin ne može biti u povjerenstvu, ne može biti funkcioner u povjerenstvu ali član stranke, zbog čega ne bi član stranke bio član povjerenstva? S time da se opet ne pretvore ta povjerenstva u stranačko nadmetanje SDP-a i HDZ-a. Ali mislim da je ovdje, trebamo pripaziti, to znači da negdje mi 300, 400 tisuća građana stavljamo u neravnopravan položaj. Ovdje bi trebalo preformulirati da oni ljudi koji obavljaju funkcije u strankama, obavljaju funkcije u lokalnoj samoupravi i u državnoj upravi ili su saborski zastupnici, ministri. Čini mi se da bi ovaj zakon trebalo još popraviti sa 2, 3 amandmana koja ćemo dati da nije ovo tehnički zakon te da trebamo vrlo dobro, pomno razmisliti o tome tko je u povjerenstvu i način na kojima se komunicira sa javnošću, iz ministarstva i iz policije. Rekao sam samo za dva primjera a postoje niz primjera u kojima se upravo potvrđuje to da policija ili ministarstvo

ona je ja mislim dosta i bila objektivna. Posebno apostrof činite na ono što mora policija činiti a što ne smije činiti. Kada govorite o tome da ima onih koji zloupotrjebljavaju svoj položaj i tu veliku moć koju im je društvo dalo, to svakako ali to nažalost ima u brojnim u brojnim profesijama i ukazivati na takve nedostatke nije napad na profesiju nego upravo zalaganje za čistoću te profesije. Međutim, posebno bih evo iskoristila i ovu repliku i nadopuniti ono što ste rekli što se ne bi smjelo nikako činiti a to je ono što se godinama i desetljećima u Hrvatskoj čini a to je da često policija i to onda kada radi samostalno ili još češće kao asistent, dakle ono što radi po nalogu državnog odvjetništva, dakle kao redarstvena vlast da se događa privođenje okrivljenika odnosno osumnjičenika često preko noći, u sumrak, pred velikim svjetlima reflektora. To je nešto što zabrinjava, jer taj posao otkrivanja, pogotovo složenog kriminaliteta, gospodarskog kriminaliteta zahtjeva strpljivost, tišinu i mir. Zahtjeva dobre, valjane i čvrste dokaze koji se izvode pred sudom, koji se na takav način osvjetljavaju a ne svjetlima kamera. Kolegice Antičević-Marinović, evo slažemo se, i stvarno ste me nadopunili i slažem se u potpunosti s vama. Neka do posljednjih hapšenja, u posljednjih nekoliko godina su zapravo svojevrsna estradna priredba, show, pokazuje, želi se pokazati koliko policija ima moći i zapravo koliko država djeluje pa se privodi, hapsi ili kako god hoćete, uhićuje ljude i privodi se na stvarno nevjerojatan način. I uvijek su pri uhićenjima zanimljivo novinari. Kako to da novinari saznaju? Znači prvo se kaže novinarima sad ćemo uhapsiti toga i toga pred tim i tim kućnim brojem ili pred njegovom kancelarijom, dođite, snimite i onda normalno da trebaju snimiti spektakl, a spektakl nije ako netko išeta i ušeta u auto nego je spektakl ako se stave lisičine, ako mu se pogne glava, ako ne znam što da se napravi pa onda vi imate onih kaputa, skrivanje itd. i mislim da to policiji ne služi na čast i da kad bi bila daleko manje i kad bi bila skromnija da bi efekti bili bolji. I šta se onda događa, i onda se događa velika pompa uhićenje, nakon mjesec-dva se pusti osumnjičena osoba iz pritvora i onda čekamo godinama i ništa i poslije toga sud utvrdi da nema dovoljno dokaza. Uostalom, znamo to i iz 2000.-ih godina iz razni mafijaških afera i političkih afera da od te velike pompe nema puno koristi. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Franko Vidović. Poštovana potpredsjednice zahvaljujem. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Ovim izmjenama i dopunama se u prvom redu kroz izmjene članka 5. stvaraju pretpostavke za učinkovitije postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova. Detaljnije se propisuje postupak po pritužbama fizičkih ili pravnih osoba koje smatraju da su njima ili drugim osobama, djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena prava ili slobode. Nadalje, izmjenama članka 7. Zakona o policiji usklađuje se izričaj odredbe nakon stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. članak se odnosi na međunarodnu suradnju policije, na europsku suradnju i sudjelovanje u radu tijela Europske unije, kao i na upućivanje policijskih službenika na rad u inozemstvo. U članku 46. se predlaže izmjena radi otklanjanja nelogičnosti koje su dovodile do poteškoća u primjeni te odredbe kojom je propisano da je odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornostima te prestanku službe policijskog službenika upravna stvar. Ovim izmjenama i dopunama zakona predlaže se dodati u tekst i rješenje o izboru kandidata. Dosad je važećom odredbom institut imenovanja i izbora policijskih službenika propisan na dva način pa je u praksi nerijetko dolazilo do problema u provedbi navedene odredbe. Predložene izmjene članka 62. Zakona o policiji dopunjavaju se na način da se od obveze oglašavanja slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika izuzmu radna mjesta pod kategorije niži rukovoditelj budući se radi o velikom broju radnih mjesta što predstavlja veliko opterećenje prilikom provedbe postupka izbora na ta radna mjesta. Transparentnost postupka izbora osigurava se primjenom odredbe članka 70. Zakona o policiji kojim je propisana obveza ministarstva da najmanje dvaput godišnje objavi popis slobodnih radnih mjesta radi popune tih radnih mjesta, a jednako tako i rokove u kojima policijski službenici podnose zamolbe, odnosno rokove u kojima se te zamolbe rješavaju. U svezi s time je i predložena izmjena odnosno dopuna članka 70. Zakona o policiji. Naime, primjena navedene odredbe stvara probleme u praksi s obzirom da je odredbom članka 68. Zakona o policiji propisano da se policijski službenik premješta na osobni zahtjev ili po potrebi službe na određeno ili neodređeno vrijeme, dok je člankom 70. propisana obveza objave slobodnih radnih mjesta dva puta godišnje u svim navedenim slučajevima. Obzirom da u praksi nije moguće predvidjeti koja će radna mjesta u određenom trenutku biti potrebno popuniti radi potreba službe predlaže se obveza objave slobodnih radnih mjesta samo u slučaju popune radnih mjesta na osobni zahtjev i to na neodređeno vrijeme. Također zbog operativnosti i efikasnosti cijelog sustava predlaže se skraćivanje propisanih rokova za podnošenje zamolbe i rokova za njihovo izvršavanje. Predložene izmjene članka 120. stavka 1. točke 1. Zakona o policiji odnose se na usklađivanje s propisima iz područja mirovinskog osiguranja, a njima se propisuje prestanak službe po sili zakona utvrđivanjem prava na mirovinu. Izmjenama članka 128. riječi 1. siječnja 2015. zamjenjuju se riječima 1. siječnja 2017. Ovim se naime predlaže odgoda stupanja na snagu odredbe o otpremnini za policijske službenike obzirom da u državnom proračunu nisu osigurana sredstva za istu i obzirom da Republika Hrvatska u prethodnoj godini nije zabilježila gospodarski rast. S druge strane, postoji potreba da za policijske službenike koji odlaze u mirovinu bude doista propisana otpremnina na specifičan način. Sindikat policije Hrvatske predložio je da se od 1.1.2015. smanji ukupan iznos otpremnine i to za 1/3 sve do pozitivnog rasta BDP-a u tri uzastopna tromjesečja kad bi se otpremnina počela isplaćivat u punom iznosu te su predložili da se sredstva za ovu stavku uštede na neovlaštenom, nenamjenskom i neekonomičnom 24-satnom korištenju službenika automobila te tvrde da je uvođenjem reda na tom području moguće u nekoliko godina uštedjeti nekoliko desetaka milijuna kuna. Uslijed višegodišnje recesije u kojoj se Republika Hrvatska nalazila, a posebno s obzirom na činjenicu da je već za tekuću godinu bilo potrebno osigurati dodatnih 100 milijuna kuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika nije moguće preuzeti nove financijske obveze na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Što se tiče izmjena i dopuna članka 5. koji je ovdje do sada izazvao najviše rasprave Zakona o policiji kojima se propisuje način podnošenja pritužbi na rad policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno na rad ustrojstvene jedinice policije ili druge ustrojstvene jedinice ministarstva, dodani su članci 5.a do 5.f, a sve s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovitije postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova. Također se omogućava poduzimanje odgovarajućih mjera za učinkovitiji nadzor postupanja policijskih službenika pojačanim djelovanjem nadležnih tijela Ministarstva unutarnjih poslova. Osnivaju se povjerenstva za rad po pritužbama u sjedištu ministarstva koje je i do sad postojalo, ali i u policijskim upravama. To pokazuje volju da se policija i njen rad fokusiraju na službu u interesu građana i za građane, te da zaštite građane od mogućnosti zlouporabe ovlasti i to preventivno kroz samo osnivanje i postojanje takvog tijela, ali i praktično da utvrde da li je do zlouporabe došlo. Kroz tih 6 članaka od 5a. do 5f. propisuje se način izbora članova povjerenstva koje imenuje i razrješuje Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, a na prijedlog organizacija civilnog društva, organizacija stručne javnosti i nevladinih organizacija. Zatim da su svi članovi Povjerenstva obvezni proći postupak temeljne sigurnosne provjere, način razrješenja članova povjerenstva kao i da je svaki član povjerenstva dužan čuvati tajnost podataka koje je doznao sudjelujući u rješavanju pritužbi na rad policijskih službenika. Članovi Povjerenstva se imenuju na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. U radu Povjerenstva sudjelovat će i policijski službenik kojeg imenuje ministar, a koji pruža stručnu i administrativnu pomoć u povjerenstvu bez prava odlučivanja. Slušao sam kolege što su prethodno govorili o efikasnosti samog povjerenstva, pa evo ja napominjem do sad je postojalo samo jedno Povjerenstvo pri Ravnateljstvu, odnosno pri MUP-u u centrali sastavljeno od 3 člana tu su se praktički slijevale sve pritužbe na rad policije u cijeloj Hrvatskoj. Na ovaj način bez obzira na to što mogu se čak i složiti da će bit teško naći 120 volontera koji zadovoljavaju kriterije, ali na ovaj način taj se postupak praktički decentralizira, pa vjerujem da se na taj način postiže i efikasnost. Dakle, svaka policijska uprava će dobiti 3 člana Povjerenstva za rad po pritužbama. Uz osnivanje Vijeća za građanski nadzor nad primjenom policijskih ovlasti o čemu smo donijeli zakon mislim krajem prošle godine ovo je drugi potez koji pokazuje volju i želju da rad policije što je moguće više učini transparentnim i da se taj isti rad otvori prema građanskom nadzoru i kontroli. Klub SDP-a će podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Hvala. Shvaćam kako da kažem dobronamjernost riječi koje su upravo rečene oko modela 20 povjerenstava, svako od 6 članova. Znači 120 članova povjerenstva plus centralno povjerenstvo, 126. Sumnja koja se javlja u meni je kad počnem razmišljati da li je moguće imati 126 članova NGO-a civilnog društva u Hrvatskoj koji su u istom trenutku kvalitetniji i u istom trenutku spremni odvajati znatan dio svoga vremena za ra pro bono oko predstavki građana. Ja sumnjam. Branko Vukšić, odgovor na repliku. Udruge civilnog društva po svojoj vokaciji su volonteri i dobar dio njih radi probono. Prema tome, znam da će bit teško u startu ali ne mislim da je to tolka obveza jer pretpostavljam da će se ta povjerenstva sastajat jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca kad se skupe određene pritužbe. Prema tome, vjerujem da bi se mogli naći ljudi koji su zainteresirani za ista, za civilni nadzor o čemu se dugo, dugo godina u Hrvatskoj govorilo. Vi ste duže u politici od mene. To znate bolje nego ja. Dugi niz godina se govorilo u Hrvatskoj, pa i ovdje u ovom sazivu Sabora o civilnom nadzoru policije. I evo sad je prilika. Prema tome, ja vjerujem da će se i civilne udruge iskazati. Hvala. Zahvaljujem se kolegice i kolege, pozdravljam zamjenika ministra unutarnjih poslova. Ja ću u ime kluba reći nekoliko stvari koje mislimo da su ključne za izmjenu ovog zakona. Dakle, pozdravljam u svakom slučaju nastojanje Ministarstva unutarnjih poslova da unaprijedi Zakon o policiji na način kao što je to predloženo i osnovnim zakonom i ovim izmjenama u svakom slučaju u pogledu pojačavanja zaštite ljudskih prava prilikom postupanja policije. U svakome slučaju mislimo da je cilj tih predloženih izmjena jača kontrola policijskih ovlasti. Da, tako pojednostavimo stvari. I zato smo kao pripadnici jedne od nacionalnih manjina ovdje vrlo zainteresirani da se uspostavi takva vrsta civilne kontrole rada policije. Dakle, da nismo imali Izvještaj Odbora za ljudska prava koje je kolega Furio Radin ovdje iznio mi ne bi imali pregled rada rada ovoga Povjerenstva, odnosno ne bi imali značaj, ne bi imali pregled značaja dosega tog instituta koji smo uspostavili prije nekoliko godina. Dakle, prema onom što je rečeno u Odboru za ljudska prava vidljivo je da je do sad, to baš i nije bila najefikasnija stvar. U 2013. godini je Služba unutarnje kontrole ministarstva ocijenilo je svega od 2 hiljade 200 i nešto riješenih predstavki, svega je 3,4% je odlučeno ka utemeljeno, a 5,7 kao djelimično neutemeljeno dok je 90% takvih predstavki ocijenjeno kao neutemeljeno. Iste godine je zaprimljeno još 220 tužbi, što je 10% 10% više. Služba unutarnjih poslova ocijenila je nepotvrđenim i neutemeljenima 10% takvih predstavki. Povjerenstvo je od tih 221 pritužbu riješilo svega 45. Dakle, to u 2014. godini je nastavljeno rješavanje predmeta iz 2013. i riješeno je svega 42 predmeta ili svega 19%. Prema tome, to govori o tome koliko je ta namjera građanske kontrole ispunila svoju funkciju. Isto tako je rečeno da povjerenstvo nije iskoristilo mogućnosti da upućuje odgovore strankama u propisanom roku od 90 dana što je vrlo bitno. Znači, da je sve ostalo što je rješavano, rješavano izvan razumnog roka. Vidimo da institut razumnog roka nije samo problematičan unutar pravosudnog sistema, unutar pravosuđa, o čemu smo često govorili. Vidimo da institut probijanja probijanja razumnoga roka je jedna praksa koja se i na ovom nivou koristila i to dakako nije dobro. Isto tako je konstatirano da se treba precizirati djelokrug rada povjerenstva, ono se treba odnositi isključivo na zakonitost postupanja policijskih službenika. Očito su ljudi neinformirani pa zaštitu traže i povodom nekakvih drugih razloga, povodom imovinsko-pravnih odnosa, prekršajnih odnosa itd., itd. što je za pretpostaviti da onda to opterećuje ovo povjerenstvo. I onda na prijedlog saborskog Odbora za ljudska prava se ide u izmjene ovog zakona i predlaže se da se, ukoliko smo mi to shvatili pravilno, da se po policijskim upravama naprave takva povjerenstva. I sa pravom mi postavljamo pitanje da li će to onda biti efikasan instrumentarij za građansku kontrolu? Jer ako nismo mogli popuniti kadrovski jedno povjerenstvo, a ovdje činjenice govore da su se na natječaje za popunu dva člana 2012. godine prijavila svega 4 valjana kandidata iz kategorije predlagatelja civilnog društva i organizacija stručne javnosti, a da je na ponovljeni javni poziv za jednog člana su se prijavila svega 2 kandidata. Kako je onda za očekivati da ćemo mi u narednih 20 policijskih uprava gdje trebamo izabrati 60 kandidata kandidata i 60 zamjenika kao što je to već rečeno 120 nekakvih novih imena, hoćemo li mi onda to moći popuniti i stvoriti jedan efikasni sustav? Isto tako mislimo da rad tih ljudi upravo zbog njihove efikasnosti ne treba biti volonterski. Mislimo da oni trebaju da budu adekvatno nagrađeni za vrijeme koje provedu na tim poslovima, osim što im se plaćaju osnovni troškovi treba ih i stimulirati financijski da oni rade taj svoj posao ozbiljno. Mislimo da za svaki instrumentarij koji u okviru sistema želimo stvoriti treba osigurati određena sredstva i da to ne možemo pravdati sa nedostatkom proračunskih sredstava jer kad bi se izračunalo koliko bi to koštalo to bi bio minimum, a taj minimum očito djeluje destimulirajuće na kvalitetan rad. Isto tako mislimo da se u samom zakonu u članku 5. gdje se govori o podnošenju predstavki i pritužbi, o načinu rada, na rad zaposlenika, o načinu postupanja unutar toga povjerenstva treba napraviti distinkciju između povjerenstva pri MUP-u i povjerenstva pri policijskim upravama. Nije nam jasno da li je to nekakvo krovno povjerenstvo koje ima karakter drugostupanjskog organa i u svakom slučaju onda ovdje trebamo razgovarati je li bi onda takva nadležnost bila u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Možda bi, po nama, bilo bolje rješenje da se povjerenici po svakoj županiji naprave po uzoru na Ured pučke pravobraniteljice. Možda je to model kojim bi efikasnije se ta stvar rješavala. Jer se bojimo da bi ovakav broj članova mogao, ovakav izbor članova, način izbora članova, njihov volonterski rad, brojnost njihova itd. moglo bi dovesti u pitanje provodivost ovog instituta. Isto tako mislimo da je potrebno ukloniti vremenski rok od 30 dana u kojima je građaninu dozvoljeno podnijeti pritužbu ili predstavku na rad policije od dana saznanja za tu povredu. Mislimo da taj vremenski rok treba biti, ili ga ukinuti ili treba biti znatno, znatno duži jer treba oštećenim osobama, uvjetno oštećenima, treba dati više vremena da se odluče za pokretanje toga postupka jer oni oni proživljavaju određenu vrstu trauma koje su učinjene tom povredom i oni djeluju demotivirajuće za pokretanje tog postupka u samom početku, dakle u tih 30 dana. I zbog toga ljudi često izbjegavaju da reagiraju u tako kratkom roku dok kasnijim protokom vremena njima postaje jasnije da su njihova prava na neki način povrijeđena i onda im dolazi do toga da, do potrebe da traže zaštitu. bi trebalo voditi računa i o tome da se radi uglavnom o neukim, neinformiranim građanima koji vrlo malo znaju za mogućnost korištenja ovoga svoga prava. Mislimo da bi bilo puno efikasnije kada bi povjerenstvo imalo ovlasti postupati po pritužbama građana temeljem direktne pritužbe građana. Mislimo da bi to bio na neki način konkretniji instrument. Posebno želimo istaći da bi trebalo unaprijediti rad policije na PPDS-u, znači u povratničkim sredinama sa povratničkom populacijom u smislu davanja punih informacija o mogućnostima ostvarivanjima svojih statusnih prava, budućih kontakata sa policijom itd. itd. Jer vidimo, imamo primjere na terenu, imamo primjere iz nekog izvjesnog gospodina Čujića iz Tonja koji je podnio zahtjev za prijavu prebivališta na svojoj prethodnoj adresi, na svojoj prethodnoj nekretnini koja je naravno porušena, u Policijskoj postaji Ogulin, Policijska uprava Karlovačka, naravno njemu je to odgovoreno, odbijen je u tom zahtjevu i odbijen je usmenim putem. Čovjek ni do danas nije na čisto je li on ima pravo na prijavu prebivališta ili nema pravo na prijavu prebivališta. Prema tome, to su stvari koje trebamo na neki način uvesti u red i takve takve nelagodne situacije za ljude otkloniti. Isto tako pozdravljamo inicijativu mobilnih ureda u vidu kombija za obilazak terena u kojima su građani mogli u ovom periodu sad dobiti i svoje osobne dokumente, mislimo da je to dobar model za osiguranje dostupnosti građana, posebno starih, bolesnih, onih u izoliranim područjima na područjima posebne državne skrbi gdje im je odlazak u najbližu policijsku upravu vrlo veliki problem. Isto tako kad se govorio o otpremninama, je prilika da se kaže, prihvaćamo inicijativu da se sa otpremninama na neki način stane do određenog vremenskog perioda kad za to be budu bili kvalitetniji financijski uvjeti. Ali ovdje moram upozoriti da taj odlazak u mirovinu putem otpremnina se negativno odražava na činjenicu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u poslovima policijskih, po policijskim upravama. Činjenica jeste da tamo gdje pripadnik nacionalne manjine odlazi u mirovinu na njegovo mjesto se ne prima pripadnik nacionalne manjine i tu se ta participacija smanjuje, podaci to govore da su u 2014. pripadnici manjina, 2013. ih je bilo 3,39 od toga pripadnika Srpske zajednice 2,62, a 2014. 5,64 a pripadnika Srpske zajednice i Po policijskim uprava se može vidjeti podataka da 2013., odnosno 2014. u odnosu na 2013. ta participacija opada. Znači potvrđuje ovu tezu o kojoj sam ja govorio da se na mjesto pripadnika nacionalne manjine koji odlazi u mirovinu ne prima pripadnik nacionalne manjine. I tu je stvar koju trebamo promijeniti i na taj način će se na neki način ispuniti i akcijski plan Vlade, i ispunit će se obaveze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ali će se u svakom slučaju i steći puno veće povjerenje pripadnika nacionalnih manjina u organe ove službe. I na kraju ću dodati još dvije stvari koje možda i nisu vezane direktno za ovaj zakonski prijedlog, ali znače, odnose se na rad, život policije i stanovništva, dakle imamo problem premještana policijskih službenika gdje se uglavnom oni premještaju i zadržavaju dugo vremena puno dalje od svoje od svoje životne sredine, pa imamo činjenicu da neko iz Baranje ili iz užeg dijela Slavonije odlazi u Dubrovnik, tamo bude raspoređen 5, 6 godina i njegov odlazak, povratak kući preko vikenda mu čini vrlo veliki problem. Imamo puno zahtjeva ljudi za rasporedom bliže svojoj sredini. Uvažavamo da policija ima svoju logiku rasporeda što dalje od kuće, ima to vjerojatno svog opravdanja, ali mislimo da bi se u tom slučaju ipak mogao naći neki kompromis i tim ljudima udovoljiti da dođu bar par stotina kilometara bliže svojim domovima. I zadnja stvar, dakle ono što je primijećeno, a i što ljudi govore kod nas na istoku, pogotovo u Baranji je primijećeno vrlo velik broj policijskih patrola na ulicama, ljudi kažu od Munchena do granice ne ne vidiš ni jednu policijsku patrolu, onda vidiš od Batine, od prijelaza do Osijeka 5 policijskih patrola. To nije slučaj u Istri, to nije slučaj u Dalmaciji. Mi postavljamo pitanje kakav onda oblik turizma, vinskih cesta i svega toga mislimo raditi ukoliko na svakom ćošku stoji policijska patrola i vrši testiranja u toku dana, što naravno je pravo, što je naravno je logika, mi ne ulazimo u to, ali postavljamo pitanje da li to baš tako mora biti? I ljudi imaju osjećaj da je to posebno, se to istoku RH. U svakom slučaju mi smo zato da se ovaj model instituta poboljša pa neka to bude čak i kroz formu ovih izmjena i dopuna zakona. **Zgrebec, Dragica Pa kolega Horvat, a prvo Odbor za ljudska prava nije bio zadovoljan kao što ste rekli upravo efikasnošću ovoga instituta i zato smo i traži da se on poboljša, dakle tražili smo da se naprave izmjene u pravcu kako bi se ovaj nadzor dakle bolje provodio jer uvijek se tu zamjenjuje teza, vidite to je samo troje ljudi koji rade na državnom nivou, sve pritužbe dolaze kod njih. Pa normalno ovo što ste istakli, institut razumnog roka da je jednostavno ne mogu ljudi to da postignu, ne mogu. I meni je žao što u ovim izmjenama predlagač ili predlagateljica nije otišla i dalje dakle da je dala još ovlasti veće tim povjerenstvima. Ja se slažem da bit će možda teško izabrati svih 126 osoba, ali dajmo, otvorimo ako smo rekli da ćemo biti transparentni pa dajmo priliku da se predlaže. Ovako je zatvoreno sve. Dakle, dajmo priliku da se može predložiti po lokalnim policijskih upravama, rasteretit ćemo, možda na nekim policijskim upravama neće biti toliko posla, možda će imati dvije tri pritužbe tokom godine, neki će možda imati više ali će tim biti efikasniji rad po policijskim upravama i na kraju ovoga, državnog centralnog građanskog nadzora. I slažem se s vama što se tiče plaćanja, trebalo bi se to platiti, ja sam to isticao na odboru. I samo još na kraju ovo što ste rekli vezano za zastupljenost TPF je mogao biti u istočnoj Slavoniji i Baranji, …/Govornik se ne razumije./… se nema, ali ne može biti TPF izgleda u drugim krajevima na PPDS, ne znam zašto. Ne samo da nema zapošljavanja nego ima i čak smjena sa rukovodećih pozicija pripadnika nacionalnih manjina iako je to obaveza i čak kada pišemo ravnatelju Dominiću on najčešće ni ne odgovori na naše dopise. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Crnogorac vi ste kao član saborskog odbora vjerojatno više upućeni u cijelu logiku ove ove inicijative i zahvaljujem se još jednaput na vašem pojašnjenju. Dakle sada je svima nama jasnije šta je predlagatelj htio. I ja se slažem s vama da će vjerojatno se rasteretiti to jedno povjerenstvo na način da se posao disperzira po policijskim upravama i da će vjerojatno tada biti i ažurnost u tom poslu veća, odnosno neće se probijati razumni rok kao postupovna kategorija koja je vrlo ozbiljna zamjerka. to sam i rekao i stojimo mi u klubu na tome da posao treba platiti, svaki posao koji se radi volonterski, prilično se volonterski onda i završava. Dakle posao ako mislimo da ozbiljno ga radimo, treba ga ozbiljno i platiti i ne bi trebalo da bude u državnom proračunu na poziciji Ministarstva unutarnjih poslova problem platiti 60 takvih ljudi ukoliko će to doprinijeti kvalitetnijem radu i, odnosno 126, dakle, evo ispravljeno je, dakle i ukoliko će to onda imati svoju punu ulogu civilne civilne kontrole rada policije. Što se tiče same podzastupljenosti i zastupljenosti mi smo o tome svakom prilikom govorili i već smo prilično i dosadili na tu temu podzastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u ovim službama. Ali je činjenica da imate policijsku upravu gdje postoji znatan dio ili čak većinsko srpsko stanovništvo gdje nemate niti jednog jednog policajca u toj policijskoj upravi pripadnika srpske zajednice. Misli da je to nedopustiva stvar a imamo takve podatke, dakle ne pričamo napamet. Pa kolega Horvat, problematizirali ste također popunjavanje svih povjerenstava, odnosno kako naći svih 126 osoba, čak se u jednom momentu istaknuli da rad ne bi trebao biti volonterski ako sam vas dobro čuo. ja vam se držim one narodne da se svak češe tamo gdje ga svrbi. U demokratskom društvu vjerujem da postoji neprekidno nepovjerenje kako u rad policije, u smislu prekoračenja ovlasti tako i u rad službi itd.. I normalno je da se onda pokušava osigurati civilni nadzor. Dakle postoje civilne udruge, postoje aktivisti tih udruga, postoje ljudi koji su zainteresirani za to. Ja vjerujem da će se oni iskazati upravo na ovako nečemu. Sa druge strane, kao što je rekao i vaš kolega, proširenje broja povjerenstava u principu dovodi do povećanja efikasnosti a pri tome svi gubimo iz vida da u principu mi razgovaramo o 276 pritužbi u 2013. godini. Dakle ako to podijelimo, ajmo podijeliti proporcionalno mada bi trebalo podijeliti po broju stanovnika, ali ajmo ih podijeliti proporcionalno, ako to podijelimo na 21 povjerenstvo to je 15-ak predmeta tijekom jedne godine. Prema tome, ja vjerujem da će se ipak ti ljudi naći i vjerujem da će oni odraditi taj posao. A sa druge strane mislim da im za takav posao ne bi trebalo platiti. Mislim da je dovoljno što je predviđeno u zakonu a to je da im se nadoknađuju troškovi putovanja kažem i zbog same prirode jer i civilne udruge predlažu, zbog same prirode tih civilnih udruga da imaju na neki način nadzor nad institucijama sustava. Eto, hvala. Zahvaljujem se. Uvaženi kolega, dakle prvo, mi imamo potpuno povjerenje u rad policije i ovom raspravom se ne dovodi u pitanje povjerenje u rad policije nego pokušavamo argumentirano za i protiv stvoriti jedan sustav koji će onda se otvoriti prema prema građanima. Naravno 276 pritužbi nije veliki broj. Ekonomski kada bi se to iskazalo neopravdano je da to rade profesionalci. I ne trebaju biti profesionalci ali se valjda mogu platiti neki nužni troškovi za taj rad i neka dnevnica. Dakle ne možemo očekivati rad je 100% volonterski a da ga urade kvalitetno. To je dobro što nema toliko pritužbi, to znači da policija dobro radi. To je jedan faktor, jedna strana te medalje a revers te medalje je da možda ljudi nisu ni informirani, da imaju mogućnost da koriste taj institut. Ja vjerujem da kod mene, u mojoj okolici malo njih zna da se može napraviti jedna pismena pritužba na rad policajca. Možda ova rasprava urodi time da se ljudi bolje informiraju pa da shvate da smo mi ovdje uložili napore svi zajedno da se napravi kvalitetan demokratski institut koji oni treba da koriste, koji je u njihovoj funkciji a ne u funkciji statistike da li je to 276 ili 500 Dakle nije svrha statistika nego je cilj da mi stvorimo društvo u kojem će, koje će biti otvoreno prema građanima i kojim će građani moći koristiti taj instrumentarij. Očito da građani ne znaju a ja sam ubeđen da ni u Lici ili onim dijelovima zapadne Slavonije gdje se vraćaju ljudi znaju da mogu koristiti ovaj institut i da ih on pri tome ništa ne košta što je najvažnije. Šime (SDP)** Hvala lijepo. Prvo nešto oko umirovljenja, načelno. Ja mislim da bi mi svi skupa se trebali zalagati da stimuliramo policajce da što duže ostaju u sustavu i da što kvalitetnije rade svoj posao. Ne znam točno kakva je danas situacija ali prije 15 godina ja sam u Ministarstvu unutarnjih poslova sam 42 godine bio jedan od najstarijih. I kada otiđete negdje vani onda zapravo vidite tko su stari, iskusni policajci na ključnim mjestima. Dakle apel da više razgovaramo o tome, da ljude stimuliramo putem mogućnosti napredovanja, putem nagrađivanja da ostaju u sustavu jer za policijski posao je jako bitno iskustvo. Što se tiče nadzora drugo, polazim od činjenice kolega Horvat da je bilo kakvi nadzor bolji nego nikakav pa neka od ovih 20 povjerenstava u prvoj godini ih 10%, 20% profunkcionira napravili smo iskorak naprijed. Ja moram priznat, to nisam čuo samo od vas nego i od kolega ranije, veliku skepsu da mi u Hrvatskoj ne možemo naći 120 poštenih, normalnih, racionalnih ljudi koji mogu odijelit dobro od zla. Mislim da naša očekivanja da mi ovdje biramo nekakve stručnjake, policijske eksperte, eksperte za ljudska prava. Nije realno niti nam to treba. U razvijenijim demokracijama, starijim demokracijama zapravo ta priča izgleda sasvim drugačije. Ja moram priznat da ja ovo vidim samo kao prvi korak, ja bih volio da u idućem koraku ta povjerenstva se biraju na tim razinama gdje će i obavljati posao. I svakako nisam da to budu profesionalci koji će bit plaćeni, a pogotovo ne da ih plaća MUP, dakle da ih plaća onaj koji će nadzirati. Prema tome, mislim da bi trebali malo drugačije pristupit ovoj temi i da ovaj zakon jeste iskorak naprijed. Mile Horvat, odgovor na repliku. ovog povjerenstva onda avansiraju nekakve troškove ili da plate tu zaštitu. To mislim da ne bi bila dobra poruka ljudima. Mislim da ova država može platiti dnevnice za 126 ljudi koji će obavljati ovaj posao. Slažem se s vama da ta povjerenstva disperzirana po policijskim upravama će možda biti efikasnija od jednog centralnog. To je isto stvar za polemiku i pustimo neka praksa to i potvrdi, ja nemam ništa protiv toga. Rekli ste da smo mi skeptični, da ne možemo pronaći 120 moralnih, poštenih ljudi. Ja nisam skeptičan da ih nema, ali podatak govori da je u prvom krugu 2012. svega se 4 javilo, a u drugom krugu za izbor jednog člana 2 kandidata su se javila. Prema tome ili su ljudi neinformirani ili civilna ta društva ne rade svoj posao, dakle ne rade ono što treba da rade ili se tu nešto treće dešava. Ali ovaj podatak upozorava ako nismo mogli popuniti jedno povjerenstvo od 6 kako ćemo onda popuniti 20 drugih povjerenstava. Ja sam u tom dijelu skeptičan, a ne u pogledu kvalitete naših građana itd. Što se tiče zadnjeg vašeg pitanja o umirovljenju, mi moramo stalno isticati činjenicu da pripadnici nacionalnih manjina prema akcijskom planu i one prošle Vlade i ove sad imaju pravo na određeni postotak zastupljenosti u tim poslovima. I logično je očekivati da ukoliko jedan stariji umirovljeni ode da novi mladi kadar dođe ali on mora biti uvjetno rečeno kažem sad ovdje pripadnik mađarske zajednice ako je pripadnik te otišao na području gdje se to očekuje da bude ili pripadnik talijanske ili šta ja znam. ja znam. U stvarnosti se dešava drugačije, ovi stari ljudi odlaze, mladi koji dođu nisu pripadnici tih nacionalnih manjina i tu se onda ta struktura značajno degradira. O tome govorimo cijelo vrijeme. U ime Kluba zastupnika HDZ-a potpredsjednik Tomislav Čuljak. Izvolite kolega. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a pozdravlja nastojanje MUP-a da unaprijedi rad Povjerenstva za rad po pritužbama kroz ovdje nam predložene izmjene Zakona o policiji. Ipak držimo kako predložene izmjene kao i način na koji se one donose, a mislim na donošenje po hitnom postupku, neće dovesti do nužno potrebne reforme. Dozvolite mi jednu manju digresiju kojom želim skrenuti pozornost na sad već zabrinjavajuću praksu SDP-ove Vlade prilikom upućivanja zakona u Hrvatski sabor. Ovo će biti 580. zakon donesen po hitnom postupku od ukupno 708 zakona koliko smo ih do današnjeg dana izglasali ovdje u Saboru. Svega 241 zakon odnosio se na nužna usklađenja sa zakonodavstvom Europske unije, dok smo u redovnoj proceduri imali tekst 129 zakona. I ovaj zakon danas pred nama još je jedan primjer sporadičnog i nadasve površnog pristupa ove Vlade koji se očituje u manjkavosti provedbe ovdje usvojenih zakona u Hrvatskom saboru. Vlada u proceduru u pravilu upućuje zakone gdje u prijedlozima izmjena ili dopuna ili novih zakona nema analize postojećeg stanja, gdje nema informacije o provedenoj raspravi, gdje nema procjene očekivanih rezultata, gdje nema očitovanja o stavovima onih koji su zainteresirani i koji su sudjelovali u toj raspravi. Naime, za razliku od prošlih izmjena koje su se također odnosile na prolongiranje odnosno odgodu primjene članka 128. iz studenog 2012. godine, kad nam je predlagatelj ponudio i određene podatke kao što je broj policijskih službenika koji bi u ovoj godini trebali ostvariti uvjete za mirovinu, a samim tim i na otpremninu kao i iznose koje bi sukladno važećem zakonu ministarstvo trebalo isplatiti. U ovom prijedlogu zakona te podatke nemamo pa s razlogom postavljam pitanje zamjeniku ministra. Da li su uopće radili procjenu i izračun potrebnih sredstava ili su unaprijed znali da zakonom propisanu obvezu nemaju namjeru ispoštovati. Dakle vi procjenjujete da u ovom trenutku država nema sredstava da isplaćuje taj iznos predviđen ovim zakonom, ali ono što i dalje ostaje nejasno, zašto prolongirate to, zašto niste predvidjeli neke omjere koje država može isplatiti u ovoj i u sljedećoj godini ili zašto onda tu odredbu ne ukinete potpuno pa kažete da nema otpremnina. Na čemu se uopće temelji vaša procjena rasta BDP-a kroz sljedeće dvije godine? Kako ste došli do podataka da će BDP toliko porasti pa će biti moguće isplaćivati predviđene otpremnine policijskim službenicima za dvije godine nego što je to moguće 1.1.2015.? Jer ako vam je gospodin Grčić dao svoju analizu i procjenu gospodarskog rasta možda da amandmanom predložite izmjenu, pa umjesto 2017. godine stavite 2020. Također primijetio sam kako u poslovničkom dijelu zakona u Glavi III. Ocjena potrebnih sredstava za provedbu zakona procjenjujete kako za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, pa se pitam kako namjeravate osigurati sredstva predviđena u članku 5D. a odnosi se na naknade troškova prijevoza članova Povjerenstva za dolaske na sjednice Povjerenstva. da se vratim na razlog donošenja ovog zakona. Zaključkom Hrvatskog sabora na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine zadužena je Vlada RH da izmijeni i dopuni odredbe članka 5. Zakona o policiji, a u cilju stvaranja pretpostavki za učinkovitije postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama MUP-a i učinkovitiji nadzor postupanja policijskih službenika pojačanim djelovanjem nadležnih tijela MUP-a. Ponovit ću, mi u klubu HDZ-a smatramo kako ponuđeno rješenje nije do kraja definiralo jasne kriterije za rad kao ni ovlasti povjerenstva. I ove predložene odredbe zakona nedorečene su i manjkave u smislu učinkovitijeg rada Povjerenstva kao primjerice koliko često zasjeda to Povjerenstvo i postoje li prioriteti i koji su to prioriteti. Naime, i samo Povjerenstvo je u svom Godišnjem izvješću dalo do znanja kako nije funkcioniralo zbog manjka ovlasti i kapaciteta, a kako su primjerice rješavale predmete stare i po desetak godina. Nadalje, smatram kako bi bilo bolje kada bi Povjerenstvo moglo postupati po pritužbama građana temeljem pritužbi upućenih izravno Povjerenstvu, a ne tek nakon što stručni nadzor policije dobije eventualnu pritužbu ili građanin nije zadovoljan odlukom stručnog nadzora. Ovako ostaje veliki prostor prikrivanja eventualnih povreda ljudskih prava od strane policije u postupcima koje provodi unutarnja kontrola. Još bih skrenuo pozornost kolega zastupnika na ono što činite predloženom izmjenom članka 62. koji sada glasi: "Slobodna radna mjesta rukovodećih policijskih službenika koja nisu navedena u članku 60. stavka 1. ovog zakona oglašavaju se putem internog oglasa i popunjavaju premještajem ili rasporedom." Predloženom izmjenom od obveze internog oglašavanja upražnjenih radnih mjesta izuzimate rukovodeća radna mjesta pod kategorije niži rukovoditelj što je neprihvatljivo iz razloga što se radi o najvećem broju rukovoditelja koji su u neposrednom kontaktu s građanima, te je itekako bitno da se iz što većeg broja kandidata odabere što kvalitetniji kandidat i da se u konačnici onemogući nepotizam, odnosno privilegiranje određenih službenika koji će znati koja su radna mjesta slobodna. Ili će te osobe čelnici raspoređivati po svojoj volji dok drugi službenici neće ni znati da su ta radna mjesta slobodna. Gdje je tu transparentnost u izboru rukovodećih službenika ili je ta odredba nužna prije parlamentarnih izbora kako bi se nagradilo podobne i poslušne. Dakle, rukovoditelji koji nisu zadovoljili na jednom radnom mjestu mogu se bez provedbe internog oglasa rasporediti na drugo slično radno mjesto i tako u nedogled. Dok se onemogućava drugim policijskim službenicima da se kandidiraju za to radno mjesto jer se ne raspisuje interni oglas. Dakle, stvara se nejednakost u pravima zaposlenika koji ispunjavaju uvjete za kandidatura za radno mjesto ali se ne mogu kandidirati za određeno radno mjesto jer će se isto popuniti rasporedom bez raspisivanja internog oglasa samo zato što je netko jednom bio izabran za rukovoditelja određene kategorije. Možda je bila prilika ovim izmjenama kroz dva čitanja ozbiljno urediti pitanje nadzora nad postupanjem policije. Ovako se formalno ostavlja dojam i šalje poruka građanima da nad postupanjem policije postoji nadzor kao i kod formiranja Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti gdje postoji najveća sumnja u moguće zlouporabe. Formalno vijeće je ozakonjeno, ali teško je vjerovati da će vijeće biti formirano do kraja godine, a uz ovlasti koje ima teško je očekivati ozbiljniji nadzor nad postupanjem PNUSKOK-a i primjene pojedinih policijskih mjera prema građanima. Na ovaj način teško će se povećati povjerenje građana u postupanje policije. Zaključit ću kako klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati izmjene i dopune ovog zakona predloženog na ovakav način. Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, rekli ste da ima puno stvari koje su kontradiktorne i koje zapravo štete sadašnjem izboru u MUP-u, pa tako pa tako se žalbe na rješenja o rasporedu, imenovanju, razrješenju, premještaju, plaći te prestanku službe trebalo bi dodati i izboru onih koji su izabrani na radna mjesta na koja je natječaj jesu uložene žalbe mogu u nedogled obavljati svoje poslove bez da se riješi žalbeni postupak zato što ti izabrani su izostavljeni u ovom članku 46. To je samo nastavak tumačenja članka 126. Zakona o policiji kojim je saborska većina retroaktivno proglasila sva radna mjesta slobodnim, a sada se ponovo moraju raspisivati interni oglasi kao primjerice u Policijskoj upravi istarskoj jer je Odbor za državnu službu ponovno po drugi ili treći puta poništio natječaje zbog toga jer članovi komisije sada nisu imenovani u skladu sa Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja odnosno internog oglasa. Dakle, izmjenama navedenoga članka samo se dalje želi prolongirati nezakonitosti i izbjegavati postupanje po rješenjima Odbora za državnu službu, pravosudnih tijela, tijela državne uprave i drugih, te omogućiti postavljanje i dalje podobnih kadrova bez obzira da li su nezakonito izabrani, odnosno poništeni javni natječaji ili interni oglas na kojima su bili izabrani a poništavanje se dogodilo i zbog toga što nisu imali adekvatnu stručnu spremu.

da su u MUP-u napravljene određene kadrovske promjene, da je smijenjen veliki broj ljudi koji su bili na rukovodećim radnim mjestima pa gotovo ja bih rekao negdje 2,5 tisuće ljudi je smijenjeno u tom trenutku, ali ne na način da su provedeni natječaji kako je to bilo predviđeno zakonom nego su provođeni natječaji kojim se biralo ipak ljude koji možda po svojim kvalitetama ili stručnosti nisu trebali doći na te pozicije. Ono što je jasno uslijedilo to je da tada su pojedini ljudi imali rješenja na zapravo isto radno mjesto, znači dva rukovoditelja, bivši i novoizabrani su imali rješenja na isto radno mjesto. Uslijedile su tužbe i te tužbe će netko morati platiti. Naravno, uvijek je tu država da plati nečije greške. U ime kluba nacionalnih manjina kolega Furio Radin. Hvala lijepa. Počet ću ono parafrazirajući gotovo parafrazirajući Bibliju – najprije nije bilo ničega, najprije nije bilo nikakvog nadzora policije niti građanskog, niti društvenog niti nikakvog, nakon toga počela je proliferacija tijela koja bi trebala nadzirati policiju ili sigurnosnih službi. Tako da danas imamo tijela koja nadziru i policiju a imamo i tijela koja nadziru i posebne dijelove sigurnosnog sustava kao što je građanski nadzor nad sigurnosnim službama, znači 2. Treći je ovo povjerenstvo koje je u osnovi ingerencije Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Povjerenstvo za rad po pritužbama. Nakon toga sada se predlaže da, jer sve to na neki način ne funkcionira, teško se uspostavlja, nema kandidata, kad ih ima daju ostavke jer ne mogu izdržati taj tempo i naravno mora se naći određeno rješenje s čime se svi mi slažemo. I rješenje se onda nalazi u tome da se poveća broj tijela koji će vršiti nadzor nad policijom, i to građanski nadzor. I to ne na 2, 3 nego na 60 + 1, na 61. Što zahtijeva da mi pozivnim natječajima, a imamo već problema za naći 5, odnosno 6, da mi pozivnim natječajima nađemo 126 kao kao što je rečeno ovdje uglednih građana koji normalno da postoje koji će izdvojiti svoje vrijeme da pro bono izvršavaju nadzor policijskih službi. Ali, sada će oni biti iz svih županija. Znači, iz 20 županija. I to bi bilo još na neki način i razumljivo ako bi mi taj izbor izvršili u samim županijama. Ne, taj izbor će se vršiti na sljedeći način: biti će raspisan poziv, natječaj da tako kažem, javit će se 120 u ovom slučaju slučaju uglednih građana, trebalo bi se javiti 120 ili 360 tako da bude više kandidata ili 1000 jer valjda treba više kandidata da se odaberu oni najbolji građana i onda Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabrat će malu komisiju koja će ovome Saboru, jer to kaže zakon, ovome Saboru predložiti nadajmo se 120 kandidata i ovaj će Sabor imati 120 kurikuluma vitae biografija na osnovi kojih će morati izabrati ovaj Sabor, ne poznavajući uglavnom nitijednog ili možda netko od nas jednog ili dva morat će izabrati 120 članova tih područnih povjerenstava. Znači, centralizirat ćemo cijelu stvar i ovdje ćemo nakon toga što nije bilo nikakvog nadzora pa onda je bilo nekakvog nadzora i sad ćemo imati jednog nadzora enormne količine ljudi koji će koji će vršiti funkciju nadzora policije u 20 županija. Znate, to me podsjeća na ono kad ne možeš riješiti jednu stvar onda pokušaš je dati, pokušaš osnivati dodatne radne grupe da tu stvar riješi. Ono što je rečeno ovdje u jednom trenutku od više vas je to da ima 221 pritužbu, i sada to ako se podjeli sa 20 ja vas uvjeravam da će broj pritužbi itekako narast što je u biti i dobro, što bi trebao biti i cilj da narastu pritužbe jer ako ćemo uspjeti uspostaviti takav sustav po županijama onda svaka županija će biti naravno svoj svijet koji će funkcionirati na određeni način. Pa ja se ne bi čudio da bude gotovo onoliki broj pritužbi u nekim županijama koliko je bilo na nacionalnoj razini, ali sve to naravno mi ćemo vidjeti, jer koliko sam shvatio taj zakon će biti donesen. Ja ću ponoviti ono što su neki ljudi, neki zastupnici već rekli, služba unutarnji kontrole ministarstva koji je još jedna kontrola koju prije nisam spomenu, to nije građanska, to je profesionalne kontrola, znači služba unutarnje kontrole ministarstva ocijenila je od 2238 predstavki tijekom 2013. godine da je jedva 3,4% bilo utemeljeno. Nakon toga 10% od tih pritužbi došlo je na Povjerenstvo za rad po pritužbama koje je dobilo 221 pritužbu i pronašla je da je, riješilo je samo manje od polovice te pritužbe, i pronašla je da je ¾ više od ¾ tih pritužbi neutemeljeno. To se sve odnosi na 2013., i u 2014. godini to povjerenstvo nije uspjelo niti jednu pritužbu zapravo razmatrati jer nije mogao, nije imao vremena, nije nije funkcionirao i ja znam da je to tako jer mi smo pratili taj rad. Vidite, kad dolazimo pred takve situacije gdje je doista podijeljeni su zastupnici, pa i zastupnici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pa i zastupnici Kluba nacionalnih manjina su podijeljeni oko toga da li treba to raspršiti po po županijama ili treba zadržati jedan centralni veći, jedno centralno veće povjerenstvo, onda nakon toga treba naći neki kompromis. Ono što ću ja predložiti ko kompromis je to da ako već moramo ići po županijama, ma da ja smatram kao što sam rekao prije da će to biti težak posao, ako već moramo ići po županijama onda dajte da ustanovimo sustav supsidijarnosti, dajte da onda županijske skupštine kao što je rečeno i prije odaberu svoje povjerenstvo, da imaju nadzor nad njim i da na taj način upravo na osnovi supsidijarnosti vrši dio funkcije države. Vi ćete mi reći da to nije moguće zato što je Ministarstvo unutarnjih poslova centralizirano, nije u ingerenciji županijskih skupština, ali ovdje se ne radi o funkcioniranju ministarstva nego se radi o građanskom nadzoru funkcioniranja ministarstva, i građanski nadzor funkcioniranja ministarstva itekako da može biti u ingerenciji županije. Na taj način bismo mi kao prvo dali ljudima koji poznaju da izaberu svoje povjerenstvo koje će nadzirati rad policije na tom terenu. Kao drugo podići ćemo razinu, kako da kažem, važnosti županije, županijskih skupština županija za koji već odavno tvrdimo da bi se da bi se politika i sustav i administracija trebali decentralizirati pa ćemo doista unaprijediti tu decentralizaciju koja stoji u Ustavu i to na nečemu što je dozvoljeno, to je na građanskome nadzoru. U tom slučaju ja mislim da bi mogao barem u dobrom djelu županija taj cijeli sustav profunkcionirati. I tako ću ja dati jedan amandman pa vi razmislite o tome da li to ne bi bilo rješenje. decentralizirani nadzor nečega što je centralno, jer to nije nadzor županijske skupštine to je građanski nadzor, to je sasvim jedna druga stvar. Građanski nadzor može biti na bilo kojoj razini, za bilo što što u državu, i hvala Bogu pa čak i do vojske ako hoćemo, i hvala Bogu da je to tako jer građanski nadzor je upravo to. A drugo alternativno tome predložit ću, kažem u svoje ime jer smo podijeljeni u tome, predložit ću da bude jedno povjerenstvo veće od 10 članova ili čak, a to vama dajem sada tu mogućnost kao što je rekao ja mislim prije zastupnik Horvat neka bude iz svake županije po jedan po jedan povjerenik da tako kažem u tom povjerenstvu i da onda on nosi iz svoje županije u tom povjerenstvu te predstavke. Kažem onaj kompromis da županijske skupštine izaberu te, izaberu povjerenstva za građanski nadzor po meni bi bio u ovom slučaju najbolje. I ponavljam, građanski nadzor nije

a onda se dogodio i nadzor i povjerenstva itd.. Pa ja bih samo htio podsjetiti da dogodila se depolitizacija policije kao i Hrvatske vojske u danom momentu, demokratizacije društva, europskih standarda i vrijednosti. I jasno je da ta depolitizacija koja je učinila svoje, jasno je definirala tko su osobe na kojim radnim mjestima, kakve stručne spreme, koliko godina itd.. Jasno je da i ovim što predlažete ima dobrih stvari, i ja bih se zapravo s nekima i složio da županijske skupine apsolutno budu te koje će građanski nadzor imati pod svojom kontrom i s obzirom da više nisu te koje odlučuju o potvrđivanju kandidata za načelnika policijske uprave nego su, formalno dolazi kod njih ali nema nikakvog utjecaja na izbor osobe koja će biti načelnik. Jasno ima još nekih poboljšanja koja bi trebala se učiniti, navesti opis i kada i na koji način je osoba saznala za neku povredu, to je vrlo bitno kako bi se u narednom periodu, to kažu i sindikati policije kako bi se već moglo znati da li ta prijava prijava ili taj podnesak koji je doživljen prema povjerenstvu imao stvarnog opravdanja ili nema i kada se događaj zapravo zbio. To je ono što je propušteno ovdje možda napraviti. I trebalo je prihvatiti sindikalne primjedbe kao i primjedbe onih koji su u struci jasno rekli da ovdje ima manjkavosti i opet će biti propusta koji neće biti na dobrobit rada Hrvatske policije. Nastavljamo sa raspravom. U ime kluba HNS-a govoriti će poštovani zastupnik Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče. Predložene izmjene i dopune Zakona o policiji, sustavno mijenjaju nekoliko ne tako beznačajnih segmenata iz tog zakona. Kao što se vidi izmjene i dopune se odnose na uspostavljanje povjerenstva na pritužbe građana u svim županijama. Odredbom se propisuju poslovi Ministarstva unutarnjih poslova koje obavlja radi stvaranja uvjeta rada policije, odnose se na međunarodnu suradnju policije, na europsku suradnju, te predstavljanje i sudjelovanje u radu tijela Europske unije kao i upućivanje policijskih službenika na rad u inozemstvu. Predlaže se izmijeniti navedenu odredbu na način da se rješenje o izboru kandidata kao i na rješenje o imenovanju policijskih službenika na radno mjesto žalba ne odgađa izvršenje. Također u tu odredbu dodano je rješenje o prijemu budući je u dosadašnjoj praksi uočeno da se na izvršenost rješenja o prijemu u slučaju žalbe čeka iznimno dugo, te postupak prijema gubi smisao smisao jer i u slučaju potrebe žurnog popunjavanja radnog mjesta ovaj postupak može trajati neprimjereno dugo. Predlaže se da se od obveze oglašavanja slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika izuzmu radna mjesta potkategorije niži rukovoditelj budući da se radi o velikom broju radnih mjesta što predstavlja veliko opterećenje prilikom provedbe postupka izbora na ta radna mjesta. Predlaže se obveza objave slobodnih radnih mjesta, propisati samo u slučaju popune radnih mjesta na osobni zahtjev i to na određeno vrijeme. Također predlaže se i uskraćivanje propisanih rokova za podnošenje zamolbe i rokova za njihovo rješavanje. Predlaže se izmijeniti odredba članka 120 stavka 1. točke 1. Zakona o policiji kojim je propisan prestanak službe po sili zakona utvrđivanjem prava na mirovinu a radi usklađivanja s propisom iz područja mirovinskog osiguranja. Dalje, predlaže se odgoditi stupanje na snagu odredbe članka 21. stavka 1., 2. i 3. Zakona o policiji koji bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2015. godine uzimajući u obzir tešku gospodarsku situaciju u Republika Hrvatska nalazi uslijed višegodišnje recesije kao i činjenicu da za primjedbu odredbe članka 21. stavka 1., 2. i 3. Zakona o policiji nisu osigurana sredstva u državnom proračunu te s druge strane potrebu da za policijske službenike budu propisana otpremnina na specifičan način. Predloženom odredbom prolongira se njezino stupanje na snagu do 1. siječnja 2017. godine. To je ono što se predlaže kao izmjene i dopune u ovom Prijedlogu Zakona o policiji. Mi ćemo se iz kluba Hrvatske narodne stranke-Liberalnih demokrata referirati više vezano kao što su i prethodni kolege civilni nadzor rada nad radom policije. Jasno je da kao Liberali mi u HNS-u smatramo da je civilni nadzor nad policijom, uostalom kao i nad vojskom, tajnim službama i ukupnim represivnim aparatom države obavezan. Kao i u svim drugim demokratskim državama to je naprosto osnovni postulat civilne, liberalne, demokratske države. Naime, mi smo se kao građani, pojedinci zajednički odlučili živjeti u uređenom društvu i zato smo stvorili državu kako ne bi sukobe rješavali sami, međusobno, država je za nas uspostavila mehanizme zaštite od nas samih, policiju, sudstvo. Kako policija jedina uz vojsku ima pravo vršiti represiju pa i oružjem neophodan je civilan nadzor tog i takvog rada. Svima je jasno da bez obzira na kazneno djelo koje neki pojedinac učini tom istom pojedincu ne smiju biti povrijeđena njegova ljudska prava i taj isti pojedinac ima pravo na pravnu zaštitu ali na pravičan i korektan odnos policijskih službenika spram njega sve bez ili u okviru neophodne minimalne primjene sile. Mi u Hrvatskoj imamo sreću da je naš sustav policije, pravila ponašanja policijskih službenika i službenica, njihova naobrazba i odgoj na zavidnoj razini. I zaista možemo reći da u posljednje vrijeme o radu policijskih službenika ne čujemo ništa ili vrlo malo. U ovoj zemlji gdje se svaki sumnjivi a kamoli negativan događaj medijski dramatično prenapuhava a o policiji se nema što govoriti to naprosto znači da policija svoj posao radi dobro. Koliko se sjećam u zadnje vrijeme najviše se o policiji govorilo zbog nezadovoljstva djela policajaca oko novih ljetnih polo majici pa je stoga napravljen slučaj u najmanju ruku kao da o tome ovisi sigurnost zemlje. Ponovio bih, dojam je da su nakon dugo, dugo godina policijski službenici i službenice primjer uljudnog i kontroliranog ponašanja što ide za pohvalu njima, svakom pojedinačno i cijeloj službi a nije da rade u idiličnim uvjetima niti društvene klime, niti prijateljski raspoloženih građanki i građana. Čini mi se čak štoviše da su mediji uspjeli ovakvo ne baš idealno stanje u društvu pretvoriti u stanje sveopće tragedije. To sigurno ne povećava pristojnost i neagresivnost građana spram policijskih službenika. U takvom okruženju nije jednostavno biti policajac ili policajka. bez obzira, jasno je da svugdje ima loših i neprofesionalnih državnih službenika pa i policijskih djelatnika. Pošto se radi o vrlo osjetljivim područjima ljudskih prava te mogućnostima okrutnog postupanja neophodan je pojačani nadzor. Osim unutarnjih kontrola kontrola i službeničkih stega kod djelatnosti represivnih aparata neophodan je i civilni nadzor. I zato je osnovano Povjerenstvo za rad po pritužbama građana. Zbog velikog broja sadašnje Povjerenstvo za rad po pritužbama nije u stanju riješiti ni desetinu predmeta godišnje. Zbog toga je ministarstvo predlaže ovim izmjenama zakona osnivanje povjerenstva na razini svake uprave što znači na razini svake županije. Mislim da je to i logično rješenje kako bi se pritužbe mogle riješiti na kvalitetan način i u zadovoljavajućem roku i kako bi povjerenstvo odnosno povjerenstva mogla djelovati efikasno te ispunjavati u cijelosti svoju svrhu. Na saborskom Odboru za ljudska prava bila su tri sporna momenta iz predloženih izmjena i dopuna zakona. Prvo, bio je sporan način odnosno mjesto biranja članova povjerenstva i njihovih zamjenika. Naime, postojala je vrlo razumna primjedba da predloženi način biranja postavljen pred Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zadatak koji svojim opsegom može zagušiti rad odbora. Treba raspisati javni poziv, izabrati 126+6 članova i njihovih zamjena. Opravdan je strah da se tim načinom pred odbor stavlja preopsežan zadatak i postoji realna mogućnost da se na javni poziv na prijedlog organizacije civilnog društva i nevladinih i nevladinih organizacija javi po 50-ak osoba iz svake županije, što znači oko 1000 ljudi koje povjerenstvo treba izabrati i od njih predložiti 126 najboljih koje bi potvrdio onda ovaj Sabor. Osobno smatram da se treba pronaći način da se na razini policijskih uprava odnosno županija izaberu članova povjerenstava i njihovi zamjenici na razini županija. Oni mogu kao gotov prijedlog eventualno doći na saborski Odbor za ljudska prava koji može izvršiti konačnu provjeru i može donijeti krajnju odluku te imenovati članove povjerenstva. Drugo rješenje bilo bi povećati broj članova jedinstvenog povjerenstva te strukturirati i urediti rad povjerenstva određenim pravilnikom. Drugo što je bilo sporno je prijedlog da članovi povjerenstva rade bez naknade te da su članovi Povjerenstva za rad po pritužbama osobe koje uživaju profesionalni i osobni ugled u javnosti te da svoju funkciju obavljaju kao počasnu funkciju. Mi u HNS-u smatramo da članovi takvog povjerenstva koji naprosto moraju vršit svoju funkciju po pritužbama građana trebaju biti za svoj rad obeštećeni novčanom naknadom. Ta naknada može biti i simbolična, ali čini nam se da je to vrsta posla koja zahtijeva puno značajniji angažman od počasnog kako je navedeno u članku 2. o dopuni članka 5. u 5.d Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o policiji. I treći sporni dio iz predloženih izmjena i dopuna jest u članku 5.d predloženih izmjena i dopuna gdje se navodi da član povjerenstva ne može biti član političke stranke. Smatramo tu odluku duboko diskriminatornom. Radi se o počasnoj funkciji uglednih članova lokalne zajednice, a to između ostalog jesu i članovi političkih stranaka. A za sve članove i ovako se predviđa postupak temeljne sigurnosne provjere. Mi u HNS-u ne vidimo baš nikakav razlog da se na ovakav način potpuno suprotno općim pravima diskriminira članove političkih stranaka uz ponovljenu primjenu da je to flagrantno kršenje općih i ljudskih prava. Mislimo da bi predlagač morao razmisliti o navedenim primjedbama jer bi nam svima morao biti cilj isključivo efikasan rad povjerenstva. Bojimo se da je ovakvim rješenjem zadovoljena forma, a da će da će se svrha i učinkovitost rasplinuti u stalnom popunjavanju članova povjerenstava na razini policijskih uprava odnsono županija. Uz navedene primjedbe, klub HNS-a Liberalnih demokrata prihvatiti će navedeni Prijedlog zakona o policiji. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo uvaženi Franko Vidović, izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Blažekoviću, u načelu podržavam vašu raspravu, ali zbog cijele javnosti, zbog onog što je ovdje prije izneseno pa i dijela koji ste vi spomenuli u vezi otpremnina dužan sam reći. Temeljem Zakona o policiji iz 2011. godine u vezi otpremnina koje su trebale, otpremnine su tad trebale stupiti na snagu 1.1.2013., ne slučajno 1.1.2012. npr. Nakon izmjena i dopuna od 12. mjeseca 2012. taj je rok prolongiran na 2015. siječanj, a s ovim najnovijim izmjenama ga prolongiramo na 1.1.2017. Ali o čemu se tu doista radi? Po prethodnom Zakonu o policiji otpremnine su bile osam puta manje i iznosile su oko 14500 kuna bruto sa pripadajućim doprinosima i davanjima po zaposleniku, a u skladu sa kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova oko 500 ljudi godišnje odlazi u mirovinu i ukupna cifra po prethodnom zakonu iznosila je za otpremnine 7 milijuna i 250 tisuća kuna. Po novoj odredbi Zakona o policiji koji je donesen 2011., a gle čuda od 1.1.2013. je trebalo tupiti na snagu, ukupna cifra za otpremnine osam puta veća za 500 ljudi, odnosno ona iznosi 63,5 milijuna kuna. Prosječna isplata po zaposleniku bi iznosila 127 000 kuna bruto. Ovo iznosim znajući da je ministarstvo već u ovoj godini osiguralo rebalansom 100 milijuna kuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika. A cijeloj javnosti ostavljam za pitanje da li je to doista pravična otpremnina za godine provedene u službi.

eliminira 10% naših sugrađana, 10% našeg stanovništva da se kandidira, da se uključi, da sudjeluje u radu Povjerenstva, zapravo da radi na dobrobit naših građana. Riječ je o prijedlogu koji propisuje da član Povjerenstva ne može biti osoba koja je član ili članica političke stranke i po tom pitanju apsolutno dijelim vašu zabrinutost jer time gubimo mogućnost da i oni koji su se odlučili na javno djelovanje i na to da svojim sugrađanima pomognu to i čine, a to je suština ili bi barem trebala biti suština politike, to je po mom mišljenju i suština ili bi barem trebala biti djelovanja političara i političarki. Tim više zabrinjava takav prijedlog i zbog toga, zapravo i zbog činjenice da postoji deficit kandidata, vidjeli smo da je jedva oformljeno jedno Povjerenstvo od tri člana, a sada se predviđa osnivanje dodatnih Povjerenstava koji ukupno trebaju imati 120 odnosno 126 člana. A po ovom prijedlogu niti jedan od njih ne smije biti član političke stranke. I moram reći, ako se to u našoj zemlji uopće smije reći ovim prijedlogom zakona političarke i političari su uistinu diskriminirani. Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo. Pa kolegice König točno je i to treba napomenuti još jednom. Ja mislim da je tu došlo do nekakve zabune i da će to će to predlagač naprosto maknuti, jer čuli smo i nekakva objašnjenja da to ide u skladu sa depolitizacijom funkcija, a to nema nikakve veze jedno sa drugim. Radi se o civilnom nadzoru i on stvarno nema nikakve veze sa depolitizacijom depolitizacijom u ovom slučaju policije, jer civilni nadzor jest točno suprotno od policija, tako da predlažem da se ta druga alineja ako mogu to reći samo izbaci van jer piše: "Članovi Povjerenstva za rad po pritužbama ne može biti osoba koja…" pa onda kaže "nije državljanin RH je član političke stranke". Samo da "to je član političke stranke" da se izbaci

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče. Evo već i ovaj tjedan se susrećemo i čini se naizgled da ovaj zakonski prijedlog, odnosno sa konačnim prijedlogom zakona jedno tehničko pitanje, odnosno odnosi se na dva članka u Zakonu o policiji, a to je članak 5. I danas malo rjeđe spominjani članak 128. sa stavkama i odredbe članka 21. stavka 1., 2. i 3. zakona. Naime, radi se o tome da kako je netko već rekao ovdje da su otpremnine, dakle policajaca koji odlaze u mirovinu, dakle odgađane, isplata je odgađana od 2011. godine pa je dakle to izmjestila u 2013. godinu pa je onda rečeno da će biti isplaćeno do 1. siječnja 2015. i evo sada zapravo je to 1. siječnja 2017. godine. Što to kada gledamo taj slijed što to znači? Reklo bi se ovako u narodnoj poslovici brigo moja prijeđi na drugoga. Dakle, jedna Vlada na drugu, pa druga na eventualnu možebitnu treću Vladu. Ne znam koja će biti. Dakle, jednostavno odgađa. Ili pak oni koji čekaju na ovu isplatu, a prema statistici, odnosno podacima Državnog zavoda za statistiku imamo dakle plaće koje su 12, 10 ili 6 puta, dakle veće su te otpremnine od obične plaće koju policajci primaju. Prema tome, dakle različito prema pojedinom statusu koji je zakonom reguliran. Dakle, 6 plaća, 10 ili 12 plaća kad se odlazi u mirovinu. Prema tome, ako je to odgađano od 2011. godine na 2013., pa 2015., to je šest godina ili kako bi rekli opet u Dalmaciji "čekaj krenut će dok trava naraste". Dakle, razlog tome je jasno napisan što je pomalo neću reći neuvjerljivo i pomalo zapanjujuće, dakle da se radi o tome, da se ovo stupanje na snagu ovih odredbi se vrši zato što država Republika Hrvatska se nalazi u višegodišnjoj recesiji i činjenici da nema novaca. To je objašnjenje koje piše u ocjeni stanja ovog zakonskog prijedloga. E sada kada razmatramo kako to kaže ovdje da smo u recesiji i da nema novaca za isplatu, dakle tih otpremnina onda se pitamo za što sve drugo ima novaca osim za naše hrvatske policajce? Ja ne bih htio sad biti, dakle nabrajati sve ono što se potrošilo, utrošilo i kamo sve novci odlaze. Ali kada bi pitali one u školstvu oni bi tako isto rekli, dakle nema ni za školstvo. Kada bi pitali liječnike u zdravstvu i za njih nema novaca. Pa dobro gdje su novci? E međutim, malo prije nego što sam došao za ovu govornicu dobio sam jedan telefonski poziv u kojemu ljudi, odnosno jedan čovjek kaže da hrvatska policija uživa povjerenje hrvatskih građana, međutim je pomalo i gubi. Naime, u nekim selima Brodske Posavine pojavili su se tzv. lopovi doslovce tako lopovi koji svaki drugi dan ili tjedan odrede drugo selo za pljačku i to poljoprivrednih strojeva, dakle kosilica, trimera, kazana za rakiju jel' onih koji su od bakra i odnose. Kada dođe policija napravi se zapisnik na poziv dakle policije napravi se zapisnik i kaže izvijestiti ćemo vas o tome. Međutim, to su štete relativno male vrijednosti pa nema tako elemenata da progonimo to. Pa čak se događa i to da ljudi utoče gorivo na benzinskoj crpke i ode sa benzinske da ne plati. Onaj tko radi na crpki ne vidi ili nema kameru, nemaju sve crpke kameru jel', i kada dođe policija, napravi zapisnik a to je premala šteta, samo 500 kuna je natočio goriva. Ja bih volio, i ti ljudi bi voljeli, kada bi se policija barem nakon 2 godine bila istraga ili ne bila, bio očevid ili ne bio, dakle da kaže tim ljudima, dođu u selo i kažu radili smo, nismo mogli naći tragova tih tih pljačkaša, tih lopova, tih kriminalaca i ne možemo vam pomoći. Pa bar tako, bar da lijepa ljudska riječ svaka vrata otvara pa i naša policija može doći onda pa to reći. Trebaju li ti ljudi koji su dakle sastavili zapisnik zajedno s policijom tražiti mišljenje ovo sad govorimo o povjerenstvima koja će se stvoriti u svakoj županiji, trebaju li oni, dakle prema njima nije postupljeno nikakvom fizičkom silom, represijom itd. ali nisu zadovoljni sa ovom činjenicom da nije ništa učinjeno niti su oni uopće obaviješteni o rezultatima istrage, potrage itd. Trebaju li i oni podnijeti povjerenstvu koje će se formirati u županiji, svakoj policijskoj upravi, dakle u županijama, 21, također predstavku u svezi ovakvog postupanja policije? Evo, jedno pitanje koje sam maloprije dobio kažem putem telefonskog razgovora. O drugim stvarima gdje dolazi do kršenja ajde da kažem ljudskih prava, primjene fizičke sile ja mogu nabrajati puno toga. Evo imamo, imamo, mislim da nema zastupnika možda ni kod vas u Vladi da gospodin Miletić iz Rijeke nije pisao u svezi postupka prema njemu u Rijeci jel' jel' navodi i članak Kaznenog zakona po kojemu je on privođen, ispitivan itd. ali kaže da iza toga netko stoji, to je njegova sumnja. I to nekakva kako bih rekao krupna riba ili krupna zvijer, ne znam kako. Ja ne bih htio da nitko od nas ili pak onih u izvršnoj vlasti postupaju po onoj pjesmi A. B. Šimića i da izvode krive zaključke iz te pjesme koja se zove "Opomena, čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda" pa onda ja mogu raditi što god hoću jer ja sam velik. A onda se to odnosi i na postupanje policije. Ili pak slučaj u Vukovaru sa braniteljem Pajčićem koji je pao po navodu policije i tako jedno 5, 6 puta pao, udario glavom u betonsku podlogu jel', tako on pada 5, 6 puta i udara glavom o podlogu. Ili pak o postupanju policije sa gospodinom Frančiškovićem, znamo i to da je proglašen paranoidnim šizofrenikom itd., sve za eventualne dnevne potrebe. ali to još ne spada u domenu Hrvatske policije, dakle intervenciju nad BBB-ima '90. godine u Maksimiru, ali kasnije je taj isti koji je izdao naredbu za intervenciju nad navijačima Dinama je vodio i fabricirao nalaze gospodinu Glavašu u Osijeku jel' tako. Tako da jedan kontinuitet lošega rada i rada protiv da kažem općih interesa i općeg dobra dakle postoji i koji se prenio i u Hrvatsku policiju. Dakle, gospodin Faber S druge pak strane slušamo prije tri dana, na Dan žena 8. ožujka, kako je jedan vozač u Splitu svojim svojim vozilom ili ukradenim vozilom udario policajca pa je bježao jednoj patroli pa je došla druga pa su, to je kao u onim američkim filmovima naganjanje bilo. Imamo i drugih slučajeva gdje se čak i vatrenim oružjem dakle pucalo na policiju. Imamo slučaj da tri policajca nisu mogli privesti djevojku od 50 kg tjelesne težine jel', da je upotrijebila i ona fizičku silu i da su tri policajca imali silnoga i grdnoga posla da nju savladaju i privedu, itd. Dakle, uz ovo povjerenstvo ja bih rekao da bi ponekad i policajci koji imaju ograničene ovlasti, dakle pozornici oni obični policajci, osim interventne policije koja onda ima ovlasti upotrijebiti i oružje itd. trebalo osnovati možda i kontra povjerenstvo. Dakle, za zaštitu policajaca od ovakvih osoba koje su zaista, koje je teško privesti ili koje pak se ne libe upotrijebiti silu u kontaktu sa policijom. Dakle, ima elemenata kao što i kod liječnika imate udruge pacijenata itd. ali imate i slučajeva da pacijenti ili rodbina napada liječnike, fizički hoće da se obračuna, ako mu ne da ono što on hoće. mu liječnik objašnjava da mu nije po zakonu da ga to ne pripada, toplice ili ne znam ni ja što, to njega ne zanima. Imate sukob između rodbine, pacijenta i liječnika. To sam doživio ne znam koliko puta. On je sebi utuvio u glavu da on baš to ima pravo. Pa tko će zaštititi, imamo li udrugu za zaštitu liječnika od takvih? Kao što bi trebalo čini mi se ponekad postojati i povjerenstvo za zaštitu policije od ovakvih postupaka pojedinaca uglavnom jel' ili pak nekakve grupe koja ima također određene namjere da skrije svoju rabotu kriminalnu, a onda upotrijebi i silu protiv policije. To što je to 21 povjerenstvo diljem Hrvatske po 3 člana i 3 zamjenika je dobro, u neku ruku decentraliziramo to povjerenstvo koje je sad jedinstveno i mislim da će broj slučajeva koji će se time rasporediti po cijeloj Hrvatskoj, po povjerenstvu biti manji nego sad ovakav pritisak na ovo središnje povjerenstvo koje imamo. No, nisam zadovoljan time što svaka osoba koja želi napisati ili napraviti podnesak protiv rada policije nema izravan pristup povjerenstvu. Dakle, policija dostavlja, ona obradi sve i onda to dostavi povjerenstvu. Privatno lice nema izravnog, izravnog kaže, pristupa povjerenstvu. Kako će to povjerenstvo saslušati tu osobu, kao će ono procjenjivati činjenice koje će podastrti policija a radi se dakle o civilnom, građanskom Dakle, teško je to procijeniti. Hoće li biti objektivna ili će nezadovoljstvo biti još veće? Teško je sad procijeniti to. O statistici, o tome koliko je bilo pritužbi 2400, pa je onda uvaženo 220, pa je onda odbačeno još 75%, znači ostalo je samo jedan vrlo, vrlo mali postotak oni gdje bi zaista policija imala nekakvu odgovornost u svojoj službi za postupanje u svojoj službi, teško je govoriti upravo iz razloga što upravo i ovo povjerenstvo središnje također nije imalo kontakta sa, izravnog kontakta sa onima koji podnose prigovor protiv postupanja policije. E sad, u članku 5.d kaže ovako: "Članovi povjerenstva, dakle ima ih 21, za rad po pritužbama su osobe koje uživaju profesionalni i osobni ugled u javnosti." Je li mjerljiv profesionalni i osobni uglade u javnosti? Imamo li mjerila kojim to možemo izmjeriti? I neki dan smo raspravljali upravo u svezi toga, dakle te svoju funkciju koju obavljaju kao počasnu funkciju. Dakle, član povjerenstva je i počasna funkcija kao što mi se čini da bi možda mogla biti analogija ili usporedba sa sucima porotnicima koji zapravo tamo budu na sudu a zapravo uglavnom ništa ne odlučuju, koje bira Županijska skupština, dakle Županijska skupština bira suce porotnike. A ovdje ovo povjerenstvo evo bira Odbor za ljudska prava Hrvatskog sabora postoji dvojba da i ove članove povjerenstva i zamjenike biraju Županijske skupštine. Dakle postoji jedna dvojba, ovo je konačni prijedlog zakona, možda se može još amandmanom nešto učiniti, nešto pridodati ali teško. Druga stvar koja se pojavljuje ovdje u raspravi je mogu li članovi stranaka biti članovi povjerenstva, jer je ovdje određeno da kao što i policija treba biti apolitična, da i članovi povjerenstva budu apolitični iako se radi o građanskom nadzoru a ne djelatnicima policije, dakle to je građanski nadzor. Mislim da časnih, kako ovdje kaže, da osobe koje uživaju profesionalni i osobni ugled ima i u strankama, oni ne smiju biti visoki dužnosnici stranke, ne smiju biti na funkcijama ne znam gradonačelnika, ili ne znam ni ja što,

Hvala lijepo. Kolega Grubišić, u jednom djelu se ne mogu s vama složit, odnosno s vašim izlaganjem a to je da Hrvatska policija ne radi dobro svoj posao. Pa ako hoćete, i kad je riječ o gospodinu Faberu, vjerojatno vaša iskustva s gospodinom Faberom, radi svima poznatog slučaja zapravo dovodi do vaših ocjena. Moja iskustva sa njime, a dugo sam s njim surađivao govore da je on ipak pored vašeg mišljenja jedan vrhunski, vrhunski profesionalac. S druge strane, vama isto poznato kao i svima ovdje da gospodin Faber nije ni pisao optužnici niti u prvom, niti u drugom stupnju niti konačno donio presudu koja vas u ovom slučaju interesira. odmah me to asociralo na sljedeće, dakle uloga upravo ovog povjerenstva, ili povjerenstava o kojima ovdje razgovaramo ukoliko budu radili svoj posao neće samo doprinijeti zaštiti ljudskih prava i prava građana, nego će zapravo zaštiti i ugled policije. Jer često se u javnosti stvori slika da su policajci grubi i brutalni i kad se napravi istraga i iz MUP-a dođe informacija da to nije bilo to to nitko ne vjeruje, ali ja sam uvjeren kad to konstatira dakle Povjerenstvo za civilni nadzor da će zapravo se onda njima vjerovati. I dakle, to ne samo da će stimulirat dobar rad policije nego će i skinut ili skidat u dobrom djelu slučajeva ili broju slučajeva i eventualne nejasnoće i krive optužnice. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Lučin, vi ste vrlo blizu govornice ali niste dobro čuli što sam ja rekao. Naime, ja uopće nisam rekao da Hrvatska policija loše radi. Ako vi mislite da sam ja svojom da kažem kritikom na gospodina Fabera govorio o lošem radu policije, pa nije Faber cijela policija. Gospodin Faber je fabricirao i uzeo si za pravo da pakira kao što vi kažete u poznatom slučaju, slučaju Glavaš, dobro to je jasno. Prema tome, osim toga čovjek ima iskustvo još iz Jugoslavenske milicije pa onda nije problem to. Prema tome, kontinuitet postoji. tome nisam ja govorio o lošem radu policije nego sam govorio o pojedinačnim slučajevima koji se javljaju u običnom životu a ja o običnom životu i našoj Slavoniji govorim uvijek i uvijek ću govoriti. mislim da je gospodin Evelin to i pribilježio i registrirao što sam rekao, ništa lošega ja nisam rekao. Samo sam rekao da se uspostavi bolji kontakt između građana i policije i ništa drugo. Da se dođe kod građana i kaže nismo ništa pronašli, ne znamo tko je i to bi ljude valjda u neku ruku utješilo ajde ako ništa drugo. Ovako, oni ne znaju šta se uopće događa ni šta se radi. Bili, otišli i nema ih više. Eto to. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa znate kolega Grubišić, kako se kaže ako ne želiš da se problem riješi onda osnuj povjerenstvo a ako ne želiš da se da se u 21 županiji išta riješi onda osnuj 21 županijsko povjerenstvo i po mogućnosti tom povjerenstvu ne daj nikakve ovlasti, ne daj mu nikakve ingerencije, ne daj mu nikakve alate i onda ćeš imati, a u njega stavi ugledne ljude i onda ćeš dobiti zapravo upravo ono što i želiš, dakle da dobiješ još 21 smokvin list. Pri tome ne dovodim uopće u pitanje Hrvatsku policiju koja uživa vrlo visok ugled u hrvatskom društvu koja je dobro organizirana i koju hrvatski građani većinom podupiru. Ali svi znamo da u proteklih nekoliko godina je nekoliko županijskih načelnika smijenjeno, da su pokrenute istrage protiv njih. Mnogi od oni koje je ova vlast postavila upravo zbog sumnje u koruptivna djela, brojni načelnici, djelatnici PNUSKOK-a, brojni voditelji na nižim razinama. Prema tome, očito je da u zapovjednom lancu i u vodstvu policije ima itekako problema korupcije i sličnih stvari za koje bi trebao itekako, bio dobar građanski nadzor ne samo u onom postupanju bazične policije. Međutim, uspostavom ovakvih povjerenstava koje naravno nemaju kao što sam rekao ni alate, ni ingerencije, ni sredstva, ni pravo a ne postoje ni sankcije ikakve prema policiji i ako se neće ispoštivati njihovo djelovanje zapravo dobivamo i formiramo samo 21 smokvin list u 21 županiji. I zato smatram, imamo mi sličan model i slične obrasce i kada je riječ o radu i obavještajne zajednice također, da se ne zanosimo, dakle i slična smo mi tijela i tamo formirali koja zapravo služe samo kao smokvin list. Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Đurović, da ja sam čuo da je građanski nadzor tajnih službi da mnogi u tom, dakle građanskom nadzoru nikada nisu bili u onom centru za za komunikacije, niti znaju tehnologiju niti išta. Oni obave to što obave, daju svoj komentar u javnost i gotovo. A što se tiče povjerenstava, evo sada imate i jedno povjerenstvo koje, vidite kako je efikasno. Dakle mislilo se, evo ja ne branim gospodina Tonkovića, ali da bi možda bilo efikasnije to podijeliti po županijama. Dakle učinkovitiji rad tih povjerenstava. Ja znam da neće puno pomoći jer vidite, nema izravnog kontakta između, što je, čini mi se Horvat reko, nema izravnog kontakta između onoga tko podnosi taj podnesak, dakle osobe koja je nezadovoljna postupanjem policije i tog povjerenstva, dakle potpuno je izbjegnut, jedna strana, povjerenstvo nije dostupno jednoj strani. A kako će onda raditi uopće to povjerenstvo? I tu se dijelom slažem s vama. Treća replika poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani kolega, u svojoj raspravi, eto i kao liječnik, ali i to nije prvi put, mnogi tako kolege liječnici raspravljaju kada raspravljamo o položaju, statusi i problemima i u pravosuđu i u policiji, sada prilikom izmjena ovog Zakona o policiji da bi eto i liječnicima trebalo posebno i povjerenstvo i posebna zaštita i oni su često i ugroženi u svom poslu itd.. I sve to stoji. Međutim, ne stoji upravo, i potrebno je to razlikovanje jer i policija i pravosuđe, dakle i suci i policajci dio su strukture vlasti. Oni imaju posebnu zadaću, pogotovo policajci. Njegova je dužnost dakle, ne da se izloži kao i svaki građanin, da spasi drugoga, jer to drugi nije ako je on u pogibelji. Posao policajca je da u svojoj dužnosti, u svom poslu izloži vlastiti život. A to niti je vaša dužnost niti je moja dužnost. I upravo iz razumijevanja te stvari i upravo i zato povjerenje građana, možemo imati i 101 primjedbu, ali upravo, oni su jamac sigurnosti, oni su dužni izložiti vlastiti život da bi vas zaštitili. A vi to niste, vi ćete ga operirati. Ali ako vas on poslije, napadati dakle, ili neku drugu situaciju onda vi to niste dužni izložiti vlastiti život da biste drugoga spasili. Zbog toga oni moraju imati i posebne dužnosti a bome i posebne ovlasti,

Naime, uvjeren sam i vi kao i ja … …/Upadica: Generacija./… Molim? Generacija, nije, ne znam, mlađa je ona. Uvjeren sam kao, vi ste uvjereni kao i ja da naša Hrvatska policija danas sasvim sigurno ima daleko veći stupanj povjerenja građana nego li ona nekakva ranija, ajde da kažemo milicija što je bila, to je sasvim sigurno. A to da pojedine primjedbe, koji se događaju evo svakodnevno, da ne kažem, da ih ne treba iznijeti, pa pri tome raspraviti o ovlastima ili pak o tome da je netko prema policiji učinio nešto što ne priliči običnom građaninu. O tome sam govorio i da bi možda čak bilo dobro i nekakvo, ajde tako ga nazovimo kontra povjerenstvo osnovati da se vidi kako neki ljudi da kažem prema policiji postupaju zaista zaista nevjerojatno. Ima i takvih slučajeva, nisu svi slučajevi tu da građani podnose. Mogli bi policajci ponositi podneske protiv nekih građana koji su u pijanom stanju, ne znam ni ja u kakvom. Točno je da oni možda moraju i istrpiti ali ponekad je vrlo teško istrpiti nekoga tko je

Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba DC-a, Novog vala i Reformista poštovana Vesna Škare-Ožbolt.

za unapređivanje rada Povjerenstva za rad po pritužbama Ministarstva unutarnjih poslova. Međutim prije svega bi naglasili da ovo nije nikakav tehnički zakon kao što se to danas moglo čuti, riječ je o zaštiti ljudskih prava i sama činjenica postojanja tijela kojem se građani nezadovoljni postupanjem policije mogu obratiti predstavlja jedan značajan doprinos zaštiti ljudskih prava. Ja ću podsjetiti na jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 23.-Pravosuđe i temeljna prava bilo je upravo usvajanje novog Zakona o policiji kojim bi se ostvarila jedna od pretpostavki za poduzimanje mjera za poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti policije. To je uključivalo ako se sjećamo i depolitizaciju, specijalizaciju te povećani profesionalizam policijskih službenika. U slučaju pritužbi građana na djelovanje policije uveden je institut tzv. civilnog nadzora koji se sastojao od 3 člana povjerenstva, 2 člana su predstavljala javnost i dolazili su iz redova građana, a treći član iz redova struke i to povjerenstvo čiji danas evo rad unaprjeđujemo djelovalo je u drugom stupnju. Kada pogledamo izvješće našeg saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 11. veljače 2014. godine ono je raspravljalo o radu Povjerenstva za postupanje po pritužbama Ministarstva unutarnjih poslova i zaključilo da to povjerenstvo doista ima određenih problema u radu. Dakle povjerenstvo nije uspjelo riješiti onaj broj predmeta koliko je dobilo, nisu mogli odgovoriti strankama u onom propisanom roku od 30 dana na njihove pritužbe, nisu čak ni u nekim dužim rokovima uspjeli odgovoriti, u velikom broju slučajeva uopće nisu odgovorili i dakle za ovakvu neažurnost i neučinkovitost u radu, dosadašnjem radu povjerenstva očigledno su se iskristalizirali neki razlozi, a to je da je broj predmeta koje je povjerenstvo zaprimilo daleko veće od onoga što oni mogu odraditi. Da su ti predmeti bili različiti i sa općinske razine i sa regionalne razine, lokalne razine, regionalne pa i nacionalne, isto tako različiti su bili sami predmeti, sami predmeti, bilo je i područja koja se uopće nisu ticala samog djelovanja povjerenstva i to je sve dovelo do jedne prilične neučinkovitosti samog povjerenstva. ovdje govorili o toj volonterskoj funkciji samih članova povjerenstva. U našem klubu smatramo da taj volonterski rad ipak treba na neki način, uopće rad ovog povjerenstva treba vrednovati jer ukoliko se taj rad ne vrednuje doista ćemo imati opet situacije, bez obzira koliko tih povjerenstava još napravili da jednostavno pristup poslu neće biti onakav kakav se očekuje. Ako u mnogim drugim povjerenstvima se rad ljudi ljudi nagrađuje onda mislim da bi se trebalo i u ovom povjerenstvu rad ljudi nagraditi, posebno jer se traže određene kvalifikacije, traži se da ljudi budu ugledni u društvenoj zajednici, traži se aktivan angažman. Mislim da na ovaj način šaljemo krivu poruku. Ako želimo doista štititi ljudska prava i kroz rad ovih povjerenstava onda oni koji su u tom povjerenstvu doista trebaju na neki način njihov rad biti vrednovan. Ne možemo imati standarde koje smo propisali i hvalimo se da smo ih propisali i dobro je da smo ih propisali, a s druge strane praktički ispada da je to samo forma i mislim da to nije dobro. Dakle apsolutno treba ova povjerenstva osnažiti, ulogu samog povjerenstva osnažiti, ali treba treba vrednovati rad ljudi koji rade u tim povjerenstvima da analiziraju pritužbe, da imaju i određene mogućnosti provjeravati, koristiti dokumentaciju, ne samo ono što se nađe u upravnom u upravnom spisu unutar samog ministarstva nego da doista imaju neke mogućnosti i sami istraživati da li je baš sve ono što je napisano i npr. odbijeno od strane službenog tijela doista tako. Evo to su one osnovne primjedbe koje bi imali. U načelu smatramo da uz ovu napomenu, a to ćemo podnijeti amandman, da je potrebno vrednovati rad povjerenstva. Mi ćemo prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Branko Vukšić, izvolite. kolegice Škare-Ožbolt, evo upravo ono s čime ste vi završili ja ću se nastaviti. Ja sam suprotnog mišljenja, mislim da nagrade za rad povjerenstva ne znam što bi to bilo, da li bi to bilo plaća, da li bi bila to nagrada. Što znači jednom sveučilišnom profesoru koji bi se pretpostavimo našao u tom povjerenstvu naknada od 1000 kuna ili 1500 kuna? Hoće li biti te naknade zapravo mamac da ljudi uđu u Povjerenstvo da bi zaradili 1000 kuna, 2000 kuna. Koji će to ljudi biti? Ja mislim da smo mi kao društvo zaboravili na društvene obveze, da smo mi zaboravili na naše obveze prema građanima i da je to nekad bilo sasvim normalno da se radi u interesu društva, da ne treba sve plaćati jer nismo preuzeli ono najgore što je od neoliberalnog kapitalizma, a to je svaka komisija, svaki rad, svaki sastanak, svaki korak po stepenicama u neku instituciju treba platiti. Jer ako se neće platiti onda neće dobro obaviti. Ja mislim da ugledni građani ako to stvarno jesu ugledni građani, naravno da ugledni građani mogu biti bez posla pa su u neprilikama pa nemaju novaca itd. Ali to nije svrha povjerenstva. A da će oni istraživati to ja ne smatram da oni trebaju istraživati. Oni trebaju donositi zaključke na temelju informacija. Ako im nedostaju informacije prema kojima trebaju presuditi, odnosno trebaju donijeti nekakvu odluku tada trebaju zatražiti od službi da im dostave te i te informacije. Oni sasvim sigurno ne može se to povjerenstvo pretvoriti u neko istražno tijelo koje će se baviti onim poslovima za koje sigurno nije nadležno. Na repliku odgovara uvažena Vesna Škare-Ožbolt. ovom Saboru osnivali puno povjerenstava koje su istraživale i bavile se poslom koji im je određeno zakonom. Manje-više sva su bila, ljudi u tim povjerenstvima su dobivali naknadu. Vi sad imate ovdje, iznijeli ste primjer sveučilišnog profesora. Pa ako sveučilišni profesor dođe u to Povjerenstvo i primi se ozbiljno posla njemu će trebati puno više vremena da proanalizira neki predmet, upustit će se čovjek u taj posao, provest će možda nekoliko sati, možda će cijeli dan provesti, možda će provesti nekoliko dana na rješavanju nekog predmeta. Možda stvari neće biti tako jasne kao što je izvješće je napisano. I zar vi mislite stvarno da bi netko trebao toliko vremena provesti i da bi rad trebao biti besplatan. Nećete dobiti, budimo objektivni. Ovo je 21. stoljeće. Nema više tih idealizama gdje će vam čovjek kojeg imenuje neka udruga iako je on sveučilišni profesor provesti danima i boriti se za nečija prava, a da za to ne bude adekvatno nagrađen ili barem simbolično nagrađen. Ali da bude nagrađen. Vi danas ako iz ovog izvješća vidite imate slučajeva da se povjerenstvo uopće nije sastalo, jer se ljudi nisu mogli naći. Ali nemaju nikakve ni obaveze da se nalaze, jer njihov rad uopće nije adekvatno tretiran. Prema tome, treba uvesti nekakve vrijednosti nagrađivanja njihovog rada. Ja mislim da treba i njihov rad treba poštovati, a na taj način ćete pokazati da će doista to povjerenstvo imati obavezu doista raditi, imati kvalitetu rada. A ovako imate, formirali smo povjerenstvo, formirali smo još mrežu povjerenstava … …/Upadica **König, Sonja (HNS)** Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče našeg Sabora. Kolegice rekli ste među ostalog da je za neučinkovitost povjerenstva kriva ili kako već hoćete reći količina predmeta sa kojom su se susretali. Međutim, prema iskazima članova povjerenstava to nije točno. Oni tvrde da se nisu mogli sastati čak 25 puta od 50 sazvanih sjednica zbog toga što nisu imali zamjene. Ovim prijedlogom to se predviđa i zato ga pozdravljam. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Neki članovi Povjerenstva su iznosili u javnosti informacije da su predmeti, da količina predmeta koju su dobivali s obzirom i opseg posla koji su imali s obzirom na kapacitete, na uvjete, na nedolaske česte drugih članova Povjerenstva, na nesazivanje sjednice predstavljali su ozbiljan problem. I mislim da smo u tom smislu trebali istretirati ovaj prijedlog zakona na način da te probleme doista i uzmemo u obzir. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se javila uvažena Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Apsolutno se slažem. Mislim da su većina tako i govorila, svi koji su govorili u ime kluba govorili su da se, glavnina glavnina je govorila da se ne radi iako se radi o maloj izmjeni da se ne radi ni o kakvim tehničkim promjenama, nego upravo o takvim promjenama koje će i ja to tako smatram demokratizirati rad policije. Dakle, mi smo svi ove godine i možemo uočiti veliki napredak i sa svih strana i to je dobro da se tako više u Hrvatskom saboru raspravlja, a to znači da zaista tomu i jeste tako da se policija sve više profesionalizira i da odgovara zaista potrebama građana. Policija je najvidljiviji dio struktura vlasti koji je odgovoran za javnu sigurnost. Zadaća koju treba ispuniti da djeluje u skladu sa zakonom ali i međunarodnim obvezama u svakom trenutku mora biti takva da se poštuju ljudska prava i sigurno da i ovako mala izmjena tom cilju doprinosi. Sigurno da će ova izmjena doprinijeti ostvarenju ciljeva koje ima policijska služba, a to je prije svega važnost se poštuje vladavina prava, policijska etika i standardi u oblasti ljudskih prava, policijske odgovornosti prema zajednici, prema društvu u cjelini kojem služi kao i potreba za suradnjom sa tom zajednicom. Ako se samo podsjetimo koje su osnovne zadaće policije, policijskog službenika, prije svega da štiti javni red i mir, da štiti i poštuje osnovna ljudska prava i slobode svakog pojedinca, da sprečava kriminalitet ali jednako tako i da se bori protiv kriminalaca i da svakog osumnjičenika da osiguraju dokaze i da takvu osobu privedu licu pravde. Ali, često se zaboravlja istaknuti, iako to naši građani posebno cijene, to se često odvija daleko od svakih svjetla kamera a to je da pružaju pomoć i služe građanima i to i to svakodnevno. To su zadaće koje posebno su nezamislive dakle da se odvija jedna sigurnost, funkcioniranje zajednice bez tako posebne jedne zadaće kojoj često ne odajemo toliko priznanja koliko bi trebali. Smatram da će ovim izmjenama poboljšati se legitimnost i države i vlasti u cjelini, ovih svih segmenata i povjerenja građana u institucije. Da odgovara dakle upravo tim potrebama, očekivanjima javnosti i da koristi policija upravo autoritet države ali u interesu građana. Policija znamo svi ima posebna ovlaštenja, dakle i da povremeno ili privremeno liši pojedince pojedince nekih osnovnih ljudskih prava ali posebno onda možemo govoriti i o demokratskom postupanju jer se štite interesi zajednice u takvim slučajevima da se ograniči pravo uživanja prava pojedinaca a u ekstremnim slučajevima da upotrijebi i smrtonosnu silu. Kako doći do demokratske policije odnosno na kojem je putu Hrvatska prema ostvarenju tog jednog jednog ideala? Naravno da sve one, neki pojedini slučajevi o kojima su pojedinci govorili i vjerujem da su govorili, to je jako važna i motivacija i način na koji se nešto govori, upravo u cilju dakle još veće profesionalizacije i poštivanja i respekta prema policiji, prema policajcima i prema policiji u cjelini za čistoću te tako važne gotovo i prevažne funkcije. Demokratski način obavljanja policijskog posla zahtjeva da policija stoji izvan politike. To je većina ovdje potvrdila da je tomu ipak danas tako. I da štiti demokratske aktivnosti i procese. U suprotnom kad tome tako ne bi bilo zaista sama demokracija bi bila ugrožena. Da bi opravdala povjerenje građana policija mora pokazati dakle svoj profesionalizam i integritet. Zato sve one zlouporabe koje se događaju, jer osnovno pitanje je, ali tu je jako važna i edukacija prema građanima koje često i policija u različitim akcijama provodi, što policija mora raditi, a što policija ne smije raditi. I gotovo kao u svakoj profesiji kao da je to sistem spojenih posuda, ako se ne radi ono što se treba onda se često radi ono što se ne treba. A kada je pitanje ovdje kod policije onda to može biti i kobno. Zato, svako upozorenje, ja vjerujem da će i ovim izmjenama, dakle i tim građanskim pojačanim nadzorom upozoravati upravo ne protiv policije nego za policiju i upravo kažem kako bi ona mogla opravdati povjerenje građana i ostvariti svoju zakonsku zadaću. Službenici u svakom slučaju, policijski službenici, u svakom slučaju moraju štititi ljudsko dostojanstvo i onog najvećeg odnosno osumnjičenika za najteži zločin, moraju postupati tako da se štiti ljudski integritet i ljudsko dostojanstvo. Važno u svemu tome su i principi koji su donijeti na Konferenciji za sigurnost i suradnju Europe još 1990. godine gdje upravo se govori o otvaranju policije i javnosti rada policije i građanskoj kontroli. Dakle, svi oni koji govore o nekakvom smokvinom lišću, vinovom lišću, koji su opsjednuti lišćem i biljkama i plantažama toga ovdje mjesta nema. Zato što još više dopunjavamo te zaključke još iz daleke 1990. godine i ove konferencije. Dakle, potrebno je i partnerstvo policije i javnosti. A u tome svakako da ključnu ulogu imaju mediji. Odnos policije i medija u edukativnom smislu i da približava rad policije i da govori o onim nepravilnostima. Ali, još ću ponoviti što sam već rekla jedanput u replici, ništa ne baca veću sjenu na rad policije a ovdje i samog Državnog odvjetništva jer po novom Zakonu o kaznenom postupku oni su upućeni jedno na drugo kada nastupaju po nalogu Državnog odvjetništva redarstvene vlasti onda su i dužne te naloge i izvršavati. Dakle, ništa ne baca veću sjenu na njihov rad kao svjetla reflektora kada se privode ljudi, kada se lišavaju slobode jer to nije potrebno. Jer javnost onda vjeruje da snaga tog svjetla je obrnuto proporcionalna snazi dokaza. A to mislim policiji a ni Državnom odvjetništvu jer imaju jednaku zadaću, da progone, da štite građane i da progone kriminalce. Sigurno da im to ne treba. Jer ljudi onda stvaraju dojam, puno se o tome govori, obasjana su svjetla a da kasnije se o tome ništa ne govori, ljudi ne znaju ishod pa onda smatraju da svaka istraga ode bestraga. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Antičević, da, sjenu stvara na policijsko postupanje kao imenovanje u zvanja i rješenje Odbora za državnu službu kojim su poništena rješenja Ministarstva unutarnjih poslova u predmetu u kojem su imenovane osobe koje su u stručnom zvanju van konkurencije imenovane za načelnika sektora policije u Istarskoj županiju. Jedno rješenje, pa drugo rješenje, zbog toga što je povjerenstvo sastavljeno van zakona i tako redom. To je sve sjena koju doživljava policija u trenucima kada je depolitizirana i kada ne bi smjelo ni pristrano a ni van stručnih sposobnosti nekoga staviti na radno mjesto za koje je propisana stručna sprema. To su stvari o kojima jasno piše Odbor za državnu službu, upozorava konstantno na to, donosi rješenja koja se ne uvažavaju i ponovo se imenuju isti na radna mjesta. Još je gore kada na radnim mjestima su dva Na repliku odgovara uvažena Ingrid Antičević-Marinović. da ćemo maknuti naše političke razgovore dakle i kadrovirati oko toga, a izgleda ste vi možda i bolje upućeni što se tiče kadrovskih stvari u samoj policiji, to dopuštam da ste puno bolje od mene tu upoznati. I ako postoji, dakle vi ste nekoliko puta ovaj slučaj i ponovili, ja onda opet želim vjerovati da to radite zato da se isprave takve neke nepravilnosti, nepodopštine, nezakonitosti ili već kako ćemo nazvati, a ne da govorimo o politizaciji. Svakako ako je to istina treba vidjeti o čemu se tu radi i da se zaista poštuje zakon. (SDP)** Pojedinačna rasprava poštovana Mirela Holy. Nema je, gubi pravo na raspravu. Završno obraćanje zamjenika ministra unutarnjih poslova gospodin Evelina Tonkovića. Izvolite.

Imamo jednu zakonitu, odlučnu i nadasve kontroliranu službu koja daje jedan proizvod koji se zove javna sigurnost svima nama. Mi sve unutar sustava činom kroz svakodnevni rad znači rukovoditelja svih razina da vode računa o zakonitom radu svih djelatnika policije. Normalno da će se uvijek potkradati određene greške i pogreške, svaki od nas je u situaciji da radi pogrešku uz najveće htjenje i želju da izbjegne grešku. Prema tome, ništa nije besprijekorno i ni jedan sustav nikad ne može kazati za sebe da ne može biti bolji i kontroliraniji, ali budite uvjereni da sa razine Ministarstva unutarnjih poslova činimo sve da svi zajedno imao jednu kontroliranu, zakonitu i nadasve susretljivu policiju, policiju koja će biti prijatelj svakog građanina i zaštitnik. Jedan od načina da mi policiju još više učinimo kontroliranim je i ovaj jedan napor da se ova povjerenstva prošire u svim policijskim upravama. Uvijek se pojavljuju ta tehnička pitanje ima li ljudi, nema li ljudi, zašto ih nema itd. ali mi otvaramo i dajemo jednu platformu da se ta povjerenstva naprave i da građani imaju neposredni nadzor nad svim djelatnostima policijskih službenika. Svaka utemeljena pritužba koju povjerenstvo u svom radu uoči ono može obavijestiti i obavještava se unutarnja kontrola koja tada ponovno vrši provjere, ja bi želio naglasiti i tada daje prijedloge rukovoditeljima za poduzimanje određenih mjera prema određenim policijskim djelatnicima ili ide se dalje u koordinaciju sa drugim tijelima progona. A povjerenstva u tijeku donošenja svojih odluka, znači uvijek mogu zatražiti dodatne provjere od unutarnje kontrole, unutarnja kontrola ima sve alate da može provjeravati a isto tako i građani mogu i kontaktirati sa unutarnjom kontrolom neposredno prije svojih donošenja meritornih odluka. A isto tako povjerenstvo će imati ovlast da može tražiti u bilo kojem trenutku svoje stručno mišljenje odnosno stručno mišljenje bilo kojih drugih dijelova Ministarstva unutarnjih poslova. Iskoristio bi ovu priliku samo da ukažem na par podataka koji govore o našoj zajedničkoj službi, složenosti njenog rada i ovim određenim malim pogreškama u njenom radu, mogućim malim pogreškama koje želimo anulirati i učiniti i dovesti na jednu najminimalniju mjeru. Ako ćete mi dozvoli da samo jednu statistiku prikažem, ako mi danas imamo 10 tisuća hrvatskih policajaca, kažem samo 10, koji će danas obaviti samo jednu rizičnu radnju od legitimiranja, privođenja itd. pa ako je to puta 30 dana 300 tisuća takvih rizičnih situacija, pa ako je to u jednoj godini samo neka je 10 mjeseci to je skoro 3 milijuna intervencija. Na takav jedan opseg vrlo rizičnih radnji mi smo imali možda 2,5 tisuće pritužbi. To govori o onome što sam želi i uvodno vam kazati činimo sve da bude najminimalniji broj mogućih pogrešaka i otvaramo sve da te greške u budućnosti anuliramo. Prekompleksno je ovaj sustav, ogroman sustav sa mnoštvo intervencija. I mislim da svi zajedno i vi saborski zastupnici i mi možemo biti zadovoljni da i ovoliko malo pritužbi ima iako ne kažem da ih možda moguće u radnom životu ima i više ili da će ih biti. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Gospodine Tonković, htio sam reći da ste u svom ovom završnom izlaganju rekli da, dakle ide prvo nadzor, dakle unutarnja kontrola i onda povjerenstvo. ponovo ponavljam ono što sam ja rekao a to je da nema kontakta između onog tko podnosi dakle podnesak, dakle fizičke osobe ili pak i pravne, ne znam, fizičke osobe i povjerenstva. To nedostaje, ta karika nedostaje. A vi je niste naveli u ovom vašem završnom izlaganju pa vas molim da nam i to objasnite ako

Možda se omaklo, nismo razumjeli, uvijek postoji mogućnost neposrednog kontakta. I ako se ocjeni za potrebnim podnositelj pritužbe se poziva, on razjasni i objasni sve one elemente što on smatra da su nužni da se provede. Tu nema dvojbe. Ali nadzor ne radi samo unutarnja kontrola nego nadzor radi i po vokaciji i po naravi svog posla i rukovoditelji, od onih najnižih razina do ovih najviših. **Stazić, Nenad Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine zamjeniče, dobro ste rekli da malo primjedaba koliko je opsežan posao i struktura zakona kao i ovlasti i svega ostaloga. međutim, bilo bi dobro kada bi i ovo malo primjedbi koje je nezavisni sindikat uputio na određene članke zakona prihvatili, tada bi stvarno pokazali da je to u interesu boljega, kvalitetnijega, konstruktivnijega i transparentnijega rada u budućnosti. nekoliko tih stvari koje su opisane u nekoliko članaka, u članku 5., u stavku 1., u stavku 2., u članku 5.d i tako redom. Najviše on što bode oči i to sam danas ponavljao, to trebate otkloniti i skinuti sa dnevnog reda kako ne bi ni Ured za državnu službu donosio rješenja i poništavao vaša rješenja. Molim vas da prihvatite bar ovo od nezavisnog sindikata policije koji vam je uputio nekoliko sitnih primjedbi a koje mogu biti vrlo dobre i vrlo konstruktivne. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća replika Branko Vukšić. Branko (Nezavisni)** Uvaženi zamjeniče ministra. Sve je meni jasno i slažem se s vama, s ovom ocjenom. Velika većina policajaca, ovo što ste rekli 3 milijuna intervencija radi dobro. Nepotrebno je ovo što govorimo, onaj riječki slučaj, vidjeli ste. Mislim nepotrebno je, ljudi kada to gledaju zapravo su zaprepašteni kako trojica policajaca

tri put bježati i onda kaže predsjednik sindikata policije nisu uvježbani jer nema više novaca za borilačke vještine. To je to. I druga stvar, niste odgovorili, volio bih da odgovorite show kod uhićenja. Kako to da svi novinari znaju da trebaju kamere da će biti tog dana ujutro u 6 sati uhićena ta i ta osoba. Zbog čega se to radi? Mislim da bi policija to trebala raditi diskretnije i da bi to trebalo, jer ovako sve izgleda kao jedno kazalište, ništa drugo. Odgovor na repliku poštovani zamjenik Evelin Tonković. obuka se radi, uvijek zavisi od čovjeka. Znate ima uvijek mogućnost da netko dobro savlada obuku, netko lošije, netko se ne snađe nekada u nekoj situaciji, ali to su stvari koje mi ne možemo utjecati ali ih rješavamo. Što se tiče ovog drugog dijela da bi policija bila ta koja najavljuje neka uhićenja, to su ovako ozbiljne tvrdnje, ja vam s ove pozicije mogu kazati da takvih najava policija ne radi, ne mislim u odnosu na vas nego puno je kompleksno to pitanje, znate. Mnogo je ljudi upućeno u informaciju da će se nešto dogoditi ili obitelj zna, neki drugi znaju itd., pa je za pretpostaviti da ljudi radeći i neke poslove se i interesiraju aktivno o nečemu što će se dogoditi pa onda se i tako postavljaju pa onda vidite te slike da kamere čekaju pred kućama, pred uredima itd. ili pred nekakvim sudskim zgradama. To nije do policije, budite uvjereni i to nama nije u interesu. Hvala. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem poštovanom zamjeniku ministra, svima koji su sudjelovali u raspravi.